je na dnevnom redu redovito Godišnje izvješće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu. Molim pučku pravobraniteljicu, Loru Vidović da da uvodno obrazloženje. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, pred vama je nalazi Izvješće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu koje kao i prošle godine obuhvaća sve mandate ove institucije, sve nadležnosti i to po Zakonu o pučkom pravobranitelju, po Zakonu o suzbijanju diskriminacije i po Zakonu o nacionalnom preventivnom mehanizmu. Sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora dostavljen vam je i sažetak izvješća koji je vođen isključivo kvantitetom, dakle brojem stranica kao jedinim, odnosno pretežitim kriterijem za njegovu izradu i u kojem se dakle vodeći računa o broju stranica daju samo šturi i osnovni naglasci s preporukama a ja se nadam da ćemo raspravu danas zapravo imati u odnosu na integralan tekst izvješća. Sukladno odredbama dodatnog protokola uz Konvenciju protiv torture i Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu dio izvješća koji se odnosi na rad Nacionalnog preventivnog mehanizma kao i posebno Izvješće o ljudskim pravima osoba s duševnim smetnjama smještene u psihijatrijskim ustanovama bit će prevedeno na engleski jezik i dostavljeno pododboru UN-a protiv torture i drugim međunarodnim institucijama i mehanizmima za zaštitu ljudskih prava osoba lišenih slobode. U skladu sa zakonskim obavezama u izvješću dajemo analizu i ocjenu zaštite prava i sloboda u RH i to i posebno vezano za određene pojavne oblike povreda prava i ocjenu o mjeri u kojoj su nadležna tijela u skladu sa prethodnim preporukama, mišljenjima, prijedlozima i upozorenjima te listu preporuka kojih je ove godine 115. Osim toga pokazujemo i statističke podatke o postupanju ureda u 2014., objedinjene podatke svih pravobraniteljica što se tiče diskriminacijskih predmeta ali i druge informacije o radu ureda tijekom prošle godine. Kao i dosada analizu i ocjenu stanja ljudskih prava dajemo prema određenim područjima i to najviše utemeljeno prema pritužbama građana, ali naravno da su nam izvori informacija i izvješća koja su nam dostupna i nadležnih tijela, nevladinih udruga, svi drugi dostupni materijali različitih aktera, stručni članci, istraživanja i odgovori državnih tijela. Moram reći mi smo uputili dopise svim nadležnim ministarstvima, uredima, nevladinim udrugama, socijalnim partnerima, vjerskim zajednicama, Savjetu za ljudska prava tako da su i njihovi odgovori bili izvor za izradu ovog izvješća. Tijekom 2014. godine bilježimo bolju suradnju s nadležnim tijelima u pogledu dostavljanja odgovora na naše upite ali i dalje u tome nisu bili ažurni Ministarstvo zdravlja, graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo poljoprivrede i Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Teme o kojima smo pisali u Izvješću za 2013. godinu u velikoj se mjeri ponavljaju i ove godine. Problem koji se vidi iz velikog broja pritužbi građana, ne samo pritužbi nego iz velikog broja njihovih upita pisanih, usmenih, osobnih dolazaka je veliko nepovjerenje koje pokazuju prema institucijama. Vidimo da građani nemaju informacije o tome kome se trebaju obratiti ako želi zaštititi neko svoje pravo, ako uopće imaju neko pitanje, koje tijelo je nadležno i kako uopće mogu zaštititi svoja prava. Sve ih više iskazuje veliko nezadovoljstvo i svojim obraćanjima zapravo propituju pravednost donesenih odluka i u upravnom i u sudskom postupku. Mislim da je to nešto oko čega se zaista moramo zabrinuti. Mnogi su nam se obraćali jer su očekivali da ćemo im mi davati pravne savjete ili da ćemo ih zastupati, što naravno nismo ovlašteni. Javljali su se jer drugdje nisu mogli dobiti informacije i tražili su intervencije da mi ispravimo nepravde koje oni osjećaju ili koje su osjetili u tijeku nekog postupka, pogotovo u kontekstu sudskog postupka. Mislim da je to jako ozbiljna situacija. Ovakvo propitivanje građana pokazuje zaista duboko nepovjerenje u sustav pravosuđa. Zapravo to pokazuje i nepovjerenje u načelo vladavine prava. I zato mislim da bi se zaista sva nadležna tijela trebala uključiti i zapravo ulagati dodatne napore da se takva situacija promjeni. Vidljiva je velika neinformiranost građana o pitanjima koja se na njih odnose, koja ih zanimaju, koja im mogu pomoći u ostvarenju njihovih prava bilo da se radi primjerice o mirovinskom ili zdravstvenom osiguranju, o pitanjima iz radnih odnosa ili o dostupnoj odnosno nedostupnoj pravnoj pomoći ili nečemu drugom. Ono što vidimo kroz brojne pritužbe neovisno o području na koje se odnosi je teško socijalno stanje i sigurna sam da to zapravo nikog ne iznenađuje. Jedno od važnih pitanja u tom kontekstu je pitanje socijalnog stanovanja koje još uvijek nije adekvatno regulirano i koje je sve akutnije jer se zapravo odnosi i na one obitelji koje su primjerice uslijed gospodarske krize i velike nezaposlenosti u teškoj socijalnoj situaciji ali i na korisnike programa stambenog zbrinjavanja za koje još uvijek nije osigurano dovoljno stambenih jedinica, na beskućnike pa onda uključujući i nove beskućnike primjerice nakon poplava. Mnoge jedinice lokalne uprave i samouprave ne ispunjavaju svoje zakonske obveze u pogledu subvencioniranja socijalnog stanovanja. I dalje ne financiraju prenoćišta odnosno prihvatilišta za beskućnike iako postoji zakonska obveza. I zato u kontekstu socijalne sigurnosti dostupni socijalni stanovi bi sigurno učinili veliku razliku mnogim obiteljima koji zbog nemogućnosti podmirenja dugova nakon pravomoćnih sudskih odluka prijeti ovrha na nekretninama, osobama starije životne dobi, studentima koji ne mogu pokrivati troškove stanovanja, mladim osobama koje izlaze iz različitih oblika institucionalne skrbi. U tom smislu su velika očekivanja koja imamo od novoformirane Radne skupine za izradu i donošenje Zakona o stambenom zbrinjavanju i nadamo se da će ono rezultirati sustavom socijalnog stanovanja koje će zaista adekvatno odgovoriti na potrebe najranjivijih skupina. I dalje postoje brojni izazovi vezano uz ostvarenje prava pripadnika nacionalnih manjina. Službena i javna uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina, njihova zastupljenost odnosno zapošljavanja u javnim tijelima i pristup sredstvima javnog priopćavanja su područja u kojima i dalje nije u potpunosti nisu ostvarena prava iz Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina. Odluka Ustavnog suda kojom je referendumsko pitanje o povećanju praga potrebnog za uvođenja jezika i pisma pripadnika nacionalne manjine u službenu uporabu proglašeno neustavnim i različito tumačena, a zapravo tek ostaje za vidjeti kako će u slijedećim mjesecima Vukovarsko gradsko vijeće i Vlada provesti naloge na koje ih je obvezao Ustavni sud. Veliki je izazov i nepovjerenje, prevladavanje nepovjerenja jaza između većinske i najveće manjinske etničke zajednice. O tome svjedoči podataka da se u Hrvatsku vratilo samo 48% povratnika kao i diskriminacija pri zapošljavanju Srba povratnika ili onih na reintegriranom području o kojima nam izvještavaju nevladine udruge. Uz Srpsku i pripadnici Romske nacionalne manjine su često u nejednakom položaju no sami Romi se teško odlučuju prijaviti prijaviti odnosno zatražiti sudsku ili drugu zaštitu od diskriminacije. Njihovu integraciju i dalje koči veliko siromaštvo, često neriješen status i prostorna segregacija jer i dalje žive u, najčešće u ilegalnim naseljima. Bilježimo i više izjava u javnom prostoru kojima se širi mržnja prema drugima i drugačijima, no posebnu ulogu i težinu tu ipak imaju govori javnih i utjecajnih osoba uključujući i političara jer upravo oni ponajviše utječu na stvaranje društvene klime. Nažalost praksa pokazuje da i mnogi građani ne poznaju granicu između iskazivanja domoljublja kao pozitivnog osjećaja o kojem se slavi vlastiti identitet i neprimjerenih iskaza kojima se namjernom ili iz neznanja vrijeđaju pojedine skupine građana pa su skandiranja, hukanja, pozdravljanja sa "Za dom spremni" i dalje nažalost gotovo uobičajeni dio ikonografije na nogometnim utakmicama. S praksom toleriranja takvih pojava svakako treba prestati, a najveću pozornost treba posvetiti mladima te ih kontinuirano educirati o vrijednostima poput suživota, tolerancije, multikulturalizma, te uvažavanja drugih i drugačijih, a upravo je dugogodišnje zanemarivanje takve edukacije i dovelo do stanja u društvu kakvom danas svjedočimo. Osim toga veću pozornost je potrebno posvetiti i položaju starijih osoba. Održavanje tradicionalnih komunikacijskih načina informiranja, podizanje razine svijesti o zdravom životu i aktivno starenje te bolje zaštite osoba starije životne dobi od nasilja, pogotovo i uključujući od ekonomskog nasilja su područja u kojima je svakako potrebno više raditi. Unatoč tome što je proklamirani cilj politika na ovom području deinstitucionalizacija odnosno život starijih osoba u svojoj obitelji uz podrške usluge u zajednici koliko god je to duže moguće. Činjenica je da u Hrvatskoj još uvijek postoje jako velika potražnja za kapacitetima u institucionalnom smještaju, dakle u domovina za starije i nemoćne osobe a da ti kapaciteti nisu dostatni. Pitanje kriterija za primitak u domove je i dalje jedno od otvorenih pitanja kao i neujednačenost standarda skrbi i cijene domova i to će nam biti jedan od prioriteta u radu u ovoj i u slijedećoj godini. Kao i prethodnih godina i ovim izvješćem predlažemo uvođenje državna naknade odnosno državne mirovine za starije od 65 godina tim više što je Zakon o socijalnoj skrbi iz 2013.smanjio iznos zajamčene minimalne naknade starijim i nemoćnim osobama u odnosu na raniji zakon. Kad govorimo o problemu ekonomskog iskorištavanja osoba starije životne dobi sve je češći problem i posebno ga želim istaknuti sklapanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju pogotovo dosmrtnom uzdržavanju. Jer se često događa da su starije osobe tako prevarene i ostanu bez imovine budući da među davateljima uzdržavanja koliko mi imao informacije ima onih kojima je jedini cilj doći do stambenog prostora. I u trenutku kada na njih pređe imovina primatelja uzdržavanja oni prestanu ili na neadekvatan način izvršavaju svoje ugovorne obveze. Sudska zaštita na koju su u tom slučaju primatelji osiguravanja upućeni je spora, nedostatna i često ju i ne dočekaju. Provodeći našu preporuku o potrebi boljeg informiranja starijih ugovora o štetnosti, starijih osoba o štetnosti ovakvih u natječajima za financiranje projekata dalo prednost onim projektima koji imaju za cilj edukaciju o ovom problemu. Udruge umirovljenika provode kampanje, ali mislimo da to nije dovoljno i da kroz ono što vidimo u kontaktima sa stručnjacima, sa predstavnicima ministarstva, sa građanima, sa udrugama nešto, dakle ugovor koji je zamišljen kako bi zaštitio starije osobe vrlo često dovodi do najtežih oblika njihovog iskorištavanja i nije dovoljno samo informirati o ovim ugovorima nego je ipak potrebno uvođenje i snažnih zakonskih zaštitnih mehanizama. Kada govorimo o diskriminaciji, građani i dalje nemaju dovoljno informacija i znanja o tome što je to diskriminacija i kako se od nje mogu zaštiti, a mnogi se prijavljivanja i boje. Broj pritužbi na diskriminaciju je u blagom porastu ponajviše temeljem rase, etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla te na području rada i zapošljavanja. povrh statističkih podataka o pravosudnim predmetima vezano, odnosno sudskim predmetima vezanim uz diskriminaciju mi prvi put donosimo i jednu iscrpnu sadržajnu analizu koja više od svega pokazuje potrebu za daljnjom edukacijom stručnjaka o anti diskriminacijskom zakonodavstvu kako bi ga zaista znali dosljedno i primjenjivati. Diskriminacija migranata uključujući tražitelje azila i azilanata je tema koja će biti sve značajnija posebice zato što su predrasude prema njima i dalje prisutne iako nije došlo do očekivanog povećanja broja migranata ulaskom u EU. Više godina ponavljamo upozorenja o potrebi boljeg reguliranja integracije stranaca a kontinuirana diskriminatorna praksa prema tražiteljima azila, izbjeglicama i strancima na stalnom ili privremenom boravku se ogleda i u činjenici da se tečaj hrvatskog jezika nije provodio ni tijekom 2014.godine što sigurno otežava njihovu integraciju. U Hrvatskoj je prisutna i diskriminacija temeljem vjere kojoj su izloženi kako vjernici tako i osobe koje to nisu, dobna diskriminacija kojoj su ponajviše izložene starije osobe ali i mladi pri ulasku na tržište rada, diskriminacija temeljem zdravstvenog stanja, obrazovanja, političkog ili drugog uvjerenja i drugih osnova. U pogledu područja najproblematičnije i najviše pritužbi kao i svake godine dobivamo u području rada i zapošljavanja na koje se odnosi gotovo polovica ukupnog broja diskriminacijskih pritužbi i to i u privatnom i u javnom sektoru. Što se tiče nacionalnog preventivnog mehanizma on je u 2014.godini fokus imao na pravima osoba s duševnim smetnjama koje su smještene u psihijatrijskim ustanovama, kako je to posebna točka dnevnog reda ja neću sada o tome puno govoriti. Međutim što se tiče drugih segmenata djelovanja NPM-a odnosno postupanja po pritužbama osoba lišenih slobode, i dalje utvrđujemo povrede njihovih ustavnih i zakonskih prava i procjenjujemo da do njih uglavnom dolazi ili zbog normativnih nedostataka ili zbog nedovoljnih materijalnih i ljudskih resursa. Unatoč smanjenju napučenosti uvjeti smještaja u zatvorskom sustavu i dalje nisu odgovarajući, a napučenost u zatvorenim uvjetima je i dalje preko 100% odnosno 106%. Uvažavajući trend smanjenja ukupne napučenosti do kojeg dolazi u zadnjih pet godina, odustajanje od izgradnje novih zatvorskih kapaciteta bi se moglo opravdati, ali jedino ako se povećaju kapaciteti u zatvorenim uvjetima i da se sva sredstva koja su predviđena ili osigurana već za tu namjenu ulože u unapređenje postojećih uvjeta smještaja. I dalje je jako važan problem kvaliteta zdravstvene zaštite u zatvorskom sustavu i to i prema broju i prema sadržaju pritužbe koje zaprimamo i mi ali i Središnji ured uprave za zatvorski sustav prema informacijama koje imamo. Kada država lišava građane njihove slobode, ona preuzima na sebe odgovornost, brigu i skrb o njihovom zdravlju i to u smislu sveukupnih uvjeta u kojima izdržavaju kaznu zatvora uključujući i osiguranje liječenja, mjera i aktivnosti zdravstvene zaštite koji su i kvalitetom i opsegom određeni za osigurane osobe iz obvezanog zdravstvenog osiguranja. Zatvorenici nikako ne bi smjeli zbog uvjeta izdržavanja kazne zatvora, te neodgovarajuće kvalitete pružene zdravstvene zaštite nakon izdržane kazne biti u lošijem zdravstvenom stanju nego što su bili kada su upućeni na izdržavanje kazne zatvora, a na ovu odgovornost ukazuje i praksa Europskog suda za ljudska prava. Dakle kvaliteta zdravstvene zaštite koja se osigurava osobama lišenim slobode mora biti jednaka onoj koja se osigurava osobama na slobodi koje su zdravstveno osigurane. Nedostatna učinkovitost pravne zaštite svakako je jedan od problema s kojima se suočavaju osobe lišene slobode u zatvorskom sustavu. Upravitelji zatvora i kaznionica i nadalje na pritužbe zatvorenika ne odgovaraju u zakonskom roku od 15 dana, često ne ogovaraju uopće, ponekad je to i nakon više mjeseci, a time zapravo ovo pravno sredstvo postaje posve nedjelotvorno i gubi svoj smisao. Osim psihijatrijskih ustanova NPM je tijekom 2014.obišao i Prihvatni centar za strance u Ježevu i policijske postaje i pritvorske jedinice u Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji o čemu detaljno pišemo u izvješću, a suradnju sa Središnjim uredom uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa ocjenjujem iznimno dobrom. Što se tiče rada ureda, broj novootvorenih predmeta u 2014.godini bio je za 15% manji od rekordne 2013. što nas zapravo i nije iznenadilo, ali je i dalje bio 46% veći nego u 2012. Ove godine ponovo bilježimo porast tako da je s jučerašnjim danom u odnosu na 2014.broj novootvorenih predmeta koje imamo za 30% veći nego prošle godine i 10% veći nego 2013. U najvećoj mjeri je to rezultat otvaranja područnih ureda u Osijeku i u Rijeci što je siguran ključan događaj za funkcioniranje ureda i za bolju dostupnost građanima koji je svakako obilježio rad našeg ureda u prošloj godini. Najbolje o tome svjedoči podatak da je u samo 20 radnih dana prošle godine u ta dva ureda došlo 350 građana koji su tražili našu pomoć. Dakle to je zaista podatak koji pokazuje da potreba za ovakvim područnim uredima postoji. Osim toga ukratko govoreći sudjelovali smo u izmjenama ili donošenju 15 propisa, organizirali jedan okrugli stol i jednu konferenciju, uputili Hrvatskom saboru 2 posebna izvješća i to o poplavama odnosno o ljudskim pravima u kontekstu poplava u Vukovarsko-srijemskoj županiji te pravima osoba s duševnim smetnjama koje su smještene u psihijatrijskim ustanovama. Kao neovisna nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava prema UN-ovim standardima predali smo dva međunarodna izvješća tijelima UN-a, nastavili smo suradnju s posebnim pravobraniteljicama, sa udrugama civilnog društva, sudjelovali u zaista brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i dalje ostvarili rast u medijskoj prisutnosti kako na internetu i društvenim mrežama tako i u tradicionalnim medijima i u tome da učinimo građanima pristupačnijim rad našeg ureda i za znaju da nam se mogu obratiti, ali zapravo i puno važnije i u temama iz područja ljudskih prava. Tijekom 2015., a zapravo se nadamo u najskorije moguće vrijeme planiramo otvoriti područni ured u Splitu. U tijeku je i jačanje kapaciteta ureda za što su nam za ovu godinu odobrena sredstva u proračunu i uz napomenu kako stvarno bez tog rasta kapaciteta i jačanja ureda nije moguće dalje učinkovito obavljati sve funkcije koje naš ured ima i kvalitetno i brzo postupati po pritužbama građana. I zato se nadamo da će se o tome voditi računa i prilikom donošenja proračuna za sljedeću godinu. Konačno, u protekle dvije godine doneseni su svi podazakonski akti sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju iz 2012.godine, uspostavljena je nova struktura ureda, otvoreni su područni uredi, veći je broj savjetnika za rad po područjima i imamo bolje prostorne uvjete rada time što u Zagrebu djelujemo na jednoj lokaciji. Nakon što ove godine uložimo i u novu bazu podataka koja će nam omogućiti puno kvalitetnije izvještavanje nadamo se da ćemo u ovoj godini na starim temeljima nekako dovršiti izgradnju jednog novog ureda i nove institucije pučkog pravobranitelja koja je neovisna i samostalna u svom radu i to u skladu sa svim zakonskim pretpostavkama u skladu sa očekivanjima i šire i stručne javnosti i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. I na posljetku još jednom ističem važnost bolje dostupnosti svih institucija građanima, potrebu za boljem informiranjem o njihovim pravima i poštovanju vladavine prava i pozivam na suradnju sve zainteresirane dionike uključujući nadležna javnopravna tijela, nevladine udruge, stručnjake, posebno pravobraniteljice kako bismo zajedničkim naporima pomogli da jednakost i poštovanje ljudskih prava u Hrvatskoj ne budu ideali već stvarnost. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana pučka pravobraniteljice. Imamo prijavljeno 10 replika pa ćemo po redu. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovana gospođo pravobraniteljice, ovo što ste vi posebno iskazali ali ja mislim da svi zastupnici koji kontaktiraju s građanima uočili su da se građani dakle više ne tuže toliko na brzinu postupanja koliko na kvalitetu sudovanja. Dakle to je postao opći problem, to više nije …/Govornik se ne razumije./… i da mi nemamo što reći o tome. Mi ne govorimo o pojedinačnim presudama, to je postao jedan veliki, veliki problem. Kada su se s jedne strane postupci ubrzali to znači da smo i mi ovdje kao zastupnici donijeli pogotovo postupovne odredbe koje se tiču suda, sudovanja koje su unaprijedile brzinu sudovanja. kvaliteta ostaje veliki problem. Ona je direktno i isključivo u vezi samo sudbene vlasti. Predsjednik Vrhovnog suda predstavlja sudbenu vlast ali on nema nikakvog utjecaja u državnom sudbenom vijeću. Prema tome, mi ovdje moramo govoriti i u zakonodavnom smislu, na kraju krajeva mi ćemo imati vrlo brzo i izvješće o sudbenoj vlasti pa ćemo detaljnije o tome govoriti ali meni je drago da i vi skrećete tu pozornost, dakle da je ovakav sustav gdje sami odlučuju sve o svemu a da predsjednik Vrhovnog suda nema tu što reći, pogotovo odlučuju ne samo tko će se primiti nego tko će biti promoviran, itekako ugrožava na kraju krajeva više tu neovisnost jer se pretvorila, jer su suci postali međusobno ovisni jedan o drugome. Javnost bruji o neformalnim utjecajima i sudaca koji su bezprijekorni ali koji ne mogu napredovati a sve na štetu građana i njihovog zadovoljstva. Prema tome, evo ja očekujem ovdje jedno vaše očitovanje upravo za unapređenje kvalitete sudovanja jer ne samo brzinom nego i kvalitetom kako sudovi rade to izravno utječe i na gospodarske procese u Hrvatskoj. Poštovana pravobraniteljice da li želite odgovoriti? Samo pitam jer nemate pločicu pa moram vas pitati na početku. O.K, nećete ogovarati. Poštovani zastupnik Marn Jurjević, replika. **Jurjević, Marin (SDP)** Poštovana gospođo pučka pravobraniteljice. Vi ste u svom izvješću spominjali suživot, toleranciju, prava i slobode građana, zakon o suzbijanju diskriminacije itd…. Ovih dana smo suočeni sa poplavom političkog prostora u našoj državi govorom mržnje, isključivosti, negiranja onih koji drugačije misle. Konkretno mislim na kategorijalni aparat našeg virtualnog kolege Tomislava Karamarka Karamarka koji je nas, svoje političke oponente prvo nazvao crvenom peronosporom, to se zaboravilo, danas nas naziva crvenim vragovima. Uvođenje takvog jezika je uvođenje po meni ili predvorja alarmantnog stanja jer sve počinje od riječi a jedna mudra poslovica narodna kaže kako je ravnodušnost predvorje zločina. Ja apeliram na vas kao na pravobraniteljicu kao onu koja bi trebala štititi pučane, dakle građane da na ovakve pojave dolazili iz bilo koje strane reagirate jer mislim da ulazimo u zonu u kojoj će vladati i racionalizam a to je zaista onda predvorje svih tragedija na ovim prostorima bilo u našoj povijesti.

vama, posebno u onom dijelu gdje predlažete određena rješenja vezano gdje bi trebala određena tijela nastupiti i riješiti određena pitanje. Vi ste se u svom govoru i osvrnuli vezano za radne odnose, područja diskriminacije, zlostavljanje, praktično mobing. Unutar toga, to je veliki problem pogotovo u zemlji u kojoj preko 80% radnika radi na određeno vrijeme i gdje pojedini poslodavci itekako koriste takvu situaciju da se iživljavaju nad tim radnicima koji iz straha niti smiju progovoriti, niti se usude, trpe, na takav način se uništava i njihov život i psihički obolijevaju i imaju velike, trajne posljedice. Ono što posebno želim reći, je to je veliki problem. Puno puta o tome kažemo i govorimo da bi to trebalo riješiti zakonskim rješenjem, ali na nešto što me posebno iznenadilo a to je na mišljenju Vlade koja o tom dijelu govori da se vode evo tripartitni, socijalni razgovori u Gospodarskom socijalnom vijeću oko Zakona o zaštiti na radu, oko nekih stvari, usuglašavanje a da nema nikakve prepreke da to područje može biti regulirano sa kolektivnim ugovorima. Mislimo da to područje nikako ne smije biti regulirano sa kolektivnim ugovorima, mislim da je to potpuno jedna kriva poruka koja se daje na ovakav način, da to mogu isključivo biti zakonsko rješenje sa određenim sankcijama nad onima koji se iživljavaju nad radnicima. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa gospođo pravobraniteljice, rekli ste da mnoge jedinice lokalne samouprave ne subvencioniraju socijalno stanovanje, a ja vam želim jasno reći da mnoge da, itekako rješavaju stambenu problematiku, od hrvatskih branitelja i svi potrebitih i rješavaju druge probleme i isto tako, nažalost sve ih je više jer sve više je socijalne problematike, iziskuje sve više napora i sve više sredstava. Ali ja vam želim ovdje jedan jedan problem naglasiti gdje treba odgovor tražiti na drugoj adresi, a traži se o nasilju u obitelji koja je u nadležnosti drugog pravobraniteljstva ajmo reći ali je vrlo važno, radi se o zaštititi posebno osjetljivih skupina, skupina u ruralnim područjima i u tom smislu nema sustavnog rješenja ovog problema. Kaže se to je u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja. Ministarstvo Ministarstvo regionalnog razvoja je nadležno za posebnu državnu skrb i u ruralnim područjima to ne vrijedi. Pa ja vam kažem vrlo jasno da su ruralna područja svakako za posebnu državnu skrb skrb jer tamo je došlo do totalnog potopa. A druga stvar, postoji problem da vladin ured za ravnopravnost spolova isto tako ne koordinira adekvatno tu problematiku sa županijskim povjerenstvima i u tom dijelu treba isto tako tražit odgovor i ja na vas apeliram da isključivo pozornost posvetite, veliku pozornost na ovaj problem koji je u ruralnim područjima itekako važan, bitan i potrebno ga je riješiti što recimo u nekim županijama rješavamo projektom sigurne kuće, ali naravno nije prepoznato kao jedan projekt koji je itekako bio važan i bio dobar za to područje jer u maloj sredini svi znaju sve, nitko se ne može sakriti baš tako lako. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Na redu je poštovani zastupnik Domagoj Hajduković i njegova replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvažena pravobraniteljice, mislim da ste jako dobro identificirali jedan problem o kojemu su već neki kolege prije mene govorili, a to je da se nažalost u našem društvu domoljublje koje bi trebalo biti čisti pozitivan osjećaj često se stavlja znak jednakosti između domoljublja i ksenofobije, homofobije, svi različitih ostalih fobija i često ekstremna retorika prelazi u ekstremna djela i tada imamo akte diskriminacije, bilo verbalne, bilo fizičke itd. Drago mi je da se slažemo u tome da je edukacija rješenje i kao čovjek koji dolazi iz sustava prosvjete prije nego što sam bio izabran u ovaj Visoki dom mogu vam reći da mnoge kolegice i kolege koji rade u tom sustavu itekako puno ulažu u tu edukaciju. Tko zna, možda da su neki bili bolji učenici, bolji studenti, da nisu studirali 10 godina možda ne bi danas govorili tako kako govore. Govorili ste o analizi diskriminacije, odnosno o dokumentu koji pripremate. Nešto ću više reći o tome i u pojedinačnoj raspravi, mislim da je to itekako važan dokument koji će nama pomoći i kao zakonodavcu, dakle kao resornom Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ali i Vladi da možemo donositi sljedeće bilo legislativna rješenja, bilo da možemo raspravljati i ukazivati na neke od problema, dakle konkretno vezano uz diskriminaciju koja može dakle biti i nacionalna i spolna i rodna i seksualna itd., dakle da možemo postupiti prema tome i pokušati učiniti maksimum da se diskriminacija spriječi. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana pučka pravobraniteljice, u svom ste izlaganju govorili o problematiziranju odluke Ustavnog suda o referendumskom pitanju o dvojezičnosti u Republici Hrvatskoj, nakon što je Hrvatski sabor uputio Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti referendumsko pitanje o dvojezičnosti. Tada je Ustavni sud donio tri odluke, ako tako mogu reći. Prvom odlukom je rekao da je referendumsko pitanje protuustavno, druga stvar rekao je da se zadužuje Gradsko vijeće Grada Vukovara da u roku godinu dana donese statut kojim će urediti prava nacionalnih manjina na uporabu svog jezika i pisma i treća stvar, zadužuje Vladu da u roku od godinu dana donese zakon kojim će propisati i utvrditi mehanizme ukoliko pojedina gradska općinska vijeća ne poštuju Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Prema tome, čini mi se da je ta odluka Ustavnog suda itekako doprinijela smanjivanju tenzija u hrvatskom društvu, posebno u Vukovaru tako da mi nije jasno kako i na koji način ste vi u svom govoru problematizirali takvu odluku Ustavnog suda, odnosno naveli ste da su po odluci Ustavnog suda nastala različita razmišljanja i da je to problematiziralo odluku Ustavnog suda. Poštovana zastupnica Nada Murganić, replika. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, u svom uvodnom izlaganju istakli ste da ubuduće će interes vašeg djelovanja biti posvećen smještavanju, skrbi starijim osobama i na tragu toga ja zaista pozdravljam takovo vaše opredjeljenje iz razloga što društvo zaista treba osvijestiti potrebu bolje i sustavnije skrbi o starijim osobama, više nego kao što se to do sada i sada radi, odvojeno, parcijalno kroz različita ministarstva. Starije i bolesne, nemoćne osobe su upravo ona kategorija koju država treba posebno zaštititi iz razloga što evo naša demografska slika upućuje na to da ima sve više potrebe za smještavanjem i zbrinjavanjem i svjedoci smo da različiti privatni domovi, razna udomiteljstva niču kao gljive poslije kiše. Zakonski vrlo široko su postavljeni uvjeti za njihovo osnivanje, sve pod nekakvom parolom tu je dobro tržište i tim osobama ne treba puno pa se može dobro zaraditi u neadekvatnim prostorima bez stručnog kadra. Vi ste naveli primjer iskorištavanja starijih osoba kroz imovinsko iskorištavanje, kroz ugovore o doživotnim i dosmrtnim uzdržavanjima, međutim iskorištavanja ima zaista puno, ima različitih oblika zlostavljanja koje zajedno sa njima umru i nikad ne ugledaju svjetlo dana. Mlađa osoba će kad-tad progovoriti o tome da li ju je netko zlostavljao, a starijima se ili ne vjeruje ili ako i da ne poduzima se ništa jer je neprimjeren odnos i stav svih nas pomalo, a ako to ne pokrene se sa najvećih državnih razina onda je to oprostivo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana gospođo pravobraniteljice u uvodnom izlaganju spomenuli ste nešto što mi se čini osobito važnim i o čemu bismo danas također trebali i više raspravljati i više pozornosti dati, a to je nepovjerenje građana prema institucijama. Dakle, kao zaključak u radu vašem i vaših suradnika to je jako loše. To je naravno činjenica koje smo vjerujem svi svjesni. Vi ste u svom radu došli do istih zaključaka. To je jako loše, a usudila bih se reći da je katkada i opasno. Budući da ste spomenuli evo i jednu odluku Ustavnoga suda. Ja bih na tom primjeru upravo pokušala reći ono što je u suštini, a to je Ustavni sud, dakle kao jedna od najviših instanci koje se i građani i pojedinci i skupine i udruge obraćaju, naravno evo katkada i Hrvatski sabor u slučaju referenduma. Međutim, tu odluku su svi tumačili na svoj način ili svatko na svoj način. Svojevrsni rašomon u tumačenju odluke Ustavnoga suda je na djelu i danas i to je nešto što je upravo nevjerojatno i neshvatljivo i to je loše i to moramo naći mehanizme da to popravimo. Dakle, ne može odluku Ustavnoga suda svatko tumačiti kako mu padne na pamet i prilagođavati svojim početnim političkim ili nekim drugim pozicijama. Dakle, to je nešto što nas mora zabrinuti, jer vidjet ćemo. To je vrlo osjetljivo pitanje. Rokovi koje je Ustavni sud dao istječu i vidjet ćemo što će se dalje dogoditi. Moje je mišljenje da se ni nakon odluke Ustavnoga suda stvari neće pomaknuti na bolje pogotovo na žalost što smo u izbornoj godini. I slažem se oko starijih osoba. To je nešto što je možda i potpuno zanemareno pa evo i u političkom diskursu. Napravite posebno izvješće o starijim osobama. (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa evo danas ćemo vjerojatno cijeli dan pričati o ljudskim pravima koja vlast daje, a pučka pravobraniteljica bi ih trebala braniti. To je jedno široko područje u kojem se može svako ljudsko pravo tumačiti kako kome očito odgovara i tako će proteći i ova rasprava. će o ljudskim pravima, čuli smo već s lijeve strane danas najviše govoriti kolege upravo s ljevice bilo ove prave, bilo ove nezavisne jer oni očito osjećaju jedan deficit s obzirom da su slijednici jedne partije koja je upravo imala najveći osjećaj za ljudska prava. To je Savez komunista Hrvatske i oni su za ljudska prava i baštinjenje tih ljudskih prava osmislili Goli otok, ako se sjećate i tamo su ih jednostavno provodili na sebi svojstven način. A upravo taj Goli otok opravdao je potpredsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Stazić u jednoj čuvenoj izjavi: "Da nije bilo Golog otoka cijela Jugoslavija bi bio Goli otok." To nitko nikada nije osudio i na žalost u takvoj atmosferi mi danas živimo. U tri i pol godine ova vlast, ovu državu pretvorila je u državu kakve se ni Tito ne bi posramio čak bi je možda i prihvatio. Jer što imamo? Na Bundeku se slave nekakve jugo lige antifašista, ministar uprave registra Komunističku partiju Hrvatske, pa onda potpredsjednik SDP-a kaže da svi moramo političari i posebno Socijaldemokrati moraju štovati Tita kao istinsku veličinu. Izjednačava se antifašizam i komunizam, izmišljaju se fašisti diljem cijele Republike Hrvatske. Jednostavno su nas u 2015. doveli u stanje podijeljenosti kakva je bila nakon Drugog svjetskog rata. To su rezultati ove politike, da bi danas govorili o ljudskim pravima. Na rješenje temeljnih ljudskih prava nude politiku. Sjetite se premijera koji učiteljici kaže: "Uđi u politiku!", a ministar pravosuđa kaže: "Ako ćeš u politiku, tj. ako hoćeš posao na cesti ti mogu zaposliti ako si član SDP-a." To su činjenice i što ste vi kao pučki pravobranitelj učinili da naše društvo ne završi upravo u toj podijeljenosti o kakvoj danas svjedočimo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nema komentara. Poštovana zastupnica Nevenka Bečić,

koja bi se trebala urediti temeljem Zakona o stambenom zbrinjavanju. No međutim, ono što je mene začudilo u vašem izlaganju je da vi ni jednom riječju niste spomenuli potrebu osiguravanja stanova za preseljenje zaštićenih najmoprimaca iz privatnih okupiranih stanova, a sve u cilju da zaustavite i ukažete na diskriminaciju koja se u kontinuitetu vrši prema vlasnicima tih privatnih stanova. Kao što vam je poznato zaštićeni najmoprimci u privatnim stanovima žive i stanuju protiv volje vlasnika. Oni plaćaju temeljem Uredbe Vlade RH protiv volje vlasnika zaštićenu najamninu od 2 kune i 70 lipa po metru kvadratnom što je 25 puta manje od tržišne vrijednosti. Vlasnici nemaju mogućnost useliti u svoje stanove ni sebe, ni svoju djecu i dalje se vrši diskriminacija. Vi kao osoba izuzetnog morala, kao osoba koja je zadužena temeljem zakona promicati zaštitu i zaustavljati diskriminaciju ste dužni upozoriti na kršenje tih vlasničkih prava. Građani to od vas očekuju. Međutim, ja sam od svojih sugrađana upozorena da čak ni u izvješću ni jednom jedinom riječju niste spomenuli kršenje vlasničkih prava na koje su ukazale i presude Europskog suda za ljudska prava. U tom smislu poštovana pravobraniteljice molim da se jasno izjasnite da li provodite odredbe Ustava koji se krši. Dakle, u Republici Hrvatskoj krši se članak 48. Ustava Republike Hrvatske, članak 50. Ustava Republike Hrvatske i članak 1. Protokola I. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Krše se u kontinuitetu, a vi na to ne ukazujete. **Leko, Da li predstavnici radnih tijela odbora žele uzeti učešće? Da. Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poštovani zastupnik Furio Radin. lijepa gospodine predsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je navedeno izvješće razmatrao kao matično radno tijelo. U raspravi su se članovi odbora složili s ocjenom da je razmatrano izvješće izbalansirano u pogledu ukazivanja na ključne probleme u zaštiti ljudskih prava te da daje realnu sliku stanja ljudskih prava u RH. Posebno je istaknuto da predloženo izvješće obuhvaća i područja kojima ranije nije posvećivana veća pozornost u okviru neprihvatljivog i diskriminatorskog izražavanja izražavanja u javnom prostoru kao što su diskriminatorni sadržaji na internetu i izražavanje netolerancije na sportskim natjecanjima. Izraženo je mišljenje kako s obzirom na to da se osobito mladi u velikoj mjeri koriste modernim tehnologijama digitalnim, a koje često koriste za širenje neprimjerenih sadržaja koji se mogu smatrati i međuvršnjačkim nasiljem ovoj problematici u narednim izvješćima treba posvetiti i više pozornosti. Posebno je ukazano na važnost praćenja preporuka pučke pravobraniteljice u proteklom razdoblju s obzirom na veliki broj preporuka i upozorenja koja su dana po pojedinim područjima, a za koje nije poznato jesu li nadležna tijela uvažila i po njima postupila. Naime, sukladno odredbi stavka 1. članak 16. Zakon o pučkom pravobranitelju Godišnje izvješće mora sadržavati i ocjenu o mjeri u kojoj su državna tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima postupali u skladu s prethodnim preporukama, mišljenjima, prijedlozima i upozorenjima pučke pravobraniteljice. Ukoliko postoji obaveza pravobraniteljice da do 31. ožujka tekuće godine podnese izvješće za prethodnu godinu onda i sukladno navedenoj zakonskoj odredbi sva tijela koja su utvrđena člankom 4. spomenutoga zakona moraju dostaviti Uredu za ljudska prava, Vladi i onda pravobraniteljici potrebna očitovanja. potrebna očitovanja. Naglašeno je da preporuke pravobraniteljice moraju se više uvažavati kako se ne bi ponavljali iz godine u godinu da u krajnjoj liniji izvještavanje Hrvatskog sabora se odnosi se odnosi onda bez tih potrebnih informacija. Kasnije pučka pravobraniteljica je Odboru za ljudska prava podnijela, napisala pismo u kojem se ukazuje da u pojedinim dijelovima ovog izvješća postoje i takve informacije. Mi međutim u želji da pomognemo pučkoj pravobraniteljici u daljnjem radu za iduću godinu izvješća, na prijedlogu jedan zaključak jer pravo izvješće o poduzetim aktivnostima s preporukama iz izvješća pučke pravobraniteljice izgleda ovako, a mi smo ga dobili u travnju ove godine. Znači, godinu dana Vlada nam ga je poslala nakon roka što ga je trebala poslati. Ovakvo izvješće treba doći zapravo do sada, do 31.03. sve što poduzima Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je da pomogne pučkoj pravobraniteljici da obvezuje Vladu, odnosno ministarstva da to naprave. Također je važno, pardon, istaknuto je da kod davanja preporuka mora se voditi računa o određenim pravnim institutima, posebice uzimajući u obzir praksu Europskog suda za ljudska prava. Primjerice, u području ovrha daje se preporuka da Ministarstvo pravosuđa u Ovršni zakon unese odredbu zaštita prava na dom. Kako je rečeno o pravu na dom sudovi ne odlučuju u ovršnom postupku već u parničnom postupku u kojem se utvrđuju činjenice. Osim toga kada se u izvješću govori o primjeni načela razmjernosti kod donošenja odluka o iseljenju kod povrede prava na dom važno je imati u vidu da se nijedna presuda Europskog suda za ljudska prava u kojoj se odlučivalo o povredi prava na dom nije odnosila na predmet čije su stranke 2 privatne osobe već se uglavnom odlučivalo o iseljenima neovlaštenih posjednika koje je tražila država ili jedinice lokalne vlasti. Ovo je važno istaknuti zbog krivih predodžbi javnosti kada je riječ o zaštiti prava na dom. Na kraju, isto tako naglašeno je da se u predmetima pred Europskim sudom za ljudska prava koji se odnose na zaštitu civilnih žrtava rata ne može očekivati ustaljivanje postupanja Vlade RH budući da budući da postoji ustaljeni postupak temeljem Uredbe o Uredu zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava. S obzirom na to da u svakom pojedinom predmetu, takvih je bilo tijekom 2014. 27, sud traži od države mišljenje da se ako se procijeni da je to korisno pristupa postupku nagodbe. ne razumije./… pučke pravobraniteljice da se što prije u saborsku proceduru uputi prijedlog Zakona o najmu stanova, imajući u vidu presude suda koje obvezuju stranke na plaćanje ne malih naknada za povredu prava na mirno uživanje vlasništva. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključke: Zadužuje se pučka pravobraniteljica da poduzme sve potrebne mjere kako bi tijela iz članka 4. Zakona o pučkom pravobranitelju osigurala provođenje odredbe stavka 1. članka 16. spomenutog zakona koja se odnosi na izvješćivanje o poduzetim mjerama u skladu s prethodnim preporukama, mišljenjima, prijedlozima i upozorenjima pučke pravobraniteljice. 3. Mišljenje, primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi o izvješću kao i primjedbe, prijedlozi i preporuke pučke pravobraniteljice dani u izvješću dostavljaju se Vladi RH radi poduzimanja mjera za učinkovitiji rad nadležnih državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti. Hvala. Hvala i vama predsjedniče Odbora za ljudska prava. Da li predstavnici i predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo? Ne. Odbora za pravosuđe? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Nezavisnih ljevičara i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena pučka pravobraniteljice sa svojim suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Kad su izvješća na dnevnom redu meni nikad nije jasno po raspravama, predmnijevam da znam što bi trebalo, o čemu bi trebalo govoriti ali po raspravama da li mi ocjenjujemo izvješće, da li ocjenjujemo rad ili ocjenjujemo rezultate nije jasno. Često se govori o tome da se ocjenjuje izvješće, čuo sam prošli tjedan da je jedno izvješće koje sam ja ocijenio da je katastrofalno jer je rad tog ministarstva katastrofalno da je znanstveno djelo. Tada sam dobio poduku da oni koji kritiziraju da se samo ističu. Danas je predsjednik Hrvatskoga sabora rekao da ne smijemo, da trebao raditi za opće dobro i sad sam ja u nedoumici, ako kritiziram dal da radim za opće dobro ili sam čovjek koji skrbi samo za osobni politički probitak? Ne skrbe li za osobni politički probitak partije koje misle da su uvijek upravu? Danas sam čuo u replikama kako dijelimo društvo, ljevica i to moram reći da dijeli društvo, a tzv. ljevica kaže desnici koja je socijalnija u nekim momentima nego ljevica da oni dijele društvo. I kako polaze? Predsjednica države kaže ne smije se dijeliti društvo jer zbog toga, toga i toga bit će kako ja kažem. E to nije podjela društva nego je to svi trebate misliti istom glavom. E tako da ja ne znam kako danas, ja ću pokušati u vrlo kratkoj raspravi reći ono što je meni nedoumica u tome. pročitao sam izvješće i skraćeno i pokušao sam na preskokce ono od 180 stranica ali sukus je isti, sličan. I to je, sasvim sigurno da je to vrlo pristojno napisano, da su pobrojane, dijagnoza je odlična u društvu, međutim da li mi, da li je važno raditi ili nešto napraviti? Ja sasvim sigurno da je naša pučka pravobraniteljica gospođa koja je obrazovana, koja želi, koja sasvim sigurno ima kvalifikacije, međutim u društvu u kojem svi su ustvrdili to i iz SDP-a, iz HDZ-a da postoji veliki problem u pravosuđu odnosno u sudstvu, kvaliteti sudovanja, to piše i ovdje u izvješću. Znači u vrijeme kada je temelj društva, a temelj su sasvim sigurno pravosuđe jer ona je zadnja instanca u kojem se građani mogu obraćati kad ne radi dobro, kad su ugrožena ljudska prava, kad je ugroženo temeljno ljudsko pravo a to je ljudsko pravo na stanovanje, kad je temeljno ljudsko pravo pravo na sitost ugroženo, kad smo društvo u kojem sve veći broj ljudi kopa po kantama za smeće ne iz nacionalnog sporta nego zbog toga što nemaju, što pokušavaju spojiti kraj s krajem. U trenutku kada je 320 tisuća građana blokirano, u trenutku kada jedna trećina građana je s onu stranu granica siromaštava svaki puta kada otvorim novine, svaki put kad uključim televizor ili kada uključim radio trebalo bi znači u prvim vijestima biti pučka pravobraniteljica, ne ona da se samo ističe nego bi trebali se problemi, isticati ti problemi, kritika društva, kritika institucija ali to je pitanje umješnosti samog pučkog pravobraniteljica. Jurica Malčić je to radio, daleko je veći doseg imao. Postoje redatelji koji kad u Hrvatsko narodno kazalište dođu i kad imaju audicije za glumce tad se sjednu u zadnji red, glumac stane na veliku pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta i kaže dvije tri rečenice i koja je opaska kaže ne dobacuješ do zadnjega reda, ne možeš biti glumac. Stvar jest o tome koliko pučko pravobraniteljstvo dobacuje do samih građana? Čitavo se vrijeme spominje nerad institucija, ministarstva ne odgovaraju pučkoj pravobraniteljici i to se ne smije dogoditi. Kada smo imali dignut problem na noge da neko ministarstvo koje treba rješavati probleme, a pučko pravobraniteljstvo ga upozorava da je upućena glasna, jaka kritika. Kada su saborski zastupnici od pučkog pravobraniteljstva zatraženi za pomoć da pomognu upravo u rješavanju takvih problema. Jedna od najgorih stvari koje su u Hrvatskoj događa je to i kaže pučka pravobraniteljica u svojim izvješćima što građani nisu informirani o mnogim stvarima pa ni o tome što jest diskriminacija što nije diskriminacija, kada jesu diskriminirani kada nisu diskriminirani. Postoji jedna institucija o kojoj ja često govorim jer sam se i bavio veći dio svoga života upravo novinarstvom je HRT kojoj je osnovna zadaća ne natjecati se sa komercijalnim televizijama nego informirati i educirati. I svaki puta kada upozoravamo ne samo ja, mnoge kolege bez obzira iz koje su stranke da HRT ne ispunjava svoje obaveze a to je informirati i educirati svaki puta se digne glas za one koji neinformiranju i koji needuciraju nego koji su već sada se ušančili u svoje rovove i navijaju ili za jednu ili za drugu stranu klanovski i sad su već podjele ovi su za ovu stranku, oni su za onu stranku. I to rade, a pučka pravobraniteljica ne može poruke poslati one koje bi trebala građanima poslati a to jest zadaća HRT-a. Što je zadaća HRT-a? Neku stranku gurnuti da dobije izbore. I to je jedina, jedina i to se ponavlja iz ciklusa u ciklus. Ne postoji nijedna politička stranka, ne postoji nijedan političar koji išta u Hrvatskoj znači ako ga nema u javnosti, a biti u javnosti znači biti u medijima i to je osnovna zadaća pučkog braniteljstva. Ako je pravni sustav takav kakav je, a ne postoji u Hrvatskoj čovjek pa čak ni predsjednici sudova koji su zadovoljni sa pravnim sustavom, tada treba dići dreku do neba, a to treba raditi pučka pravobraniteljica. Sada bih ja mogao nizati problem za problemom koji su ovdje evidentirani o kojima mi svakodnevno govorimo u Saboru, ali nismo ni puno učinili da riješimo te probleme. Pitanje je osnovno moje, koliko je stvarno moći u pučkom pravobraniteljstvu i koliko je stvarno opipljive pomoći ljudima koji traže pomoć pučkog pravobraniteljstva i jeli ono samo rame za plakanje ili stvarno ima određenu operativnu moć? Znači, pučko braniteljstvo ne smije činovnički djelovati, ono treba biti aktivistički. Znači njezini se efekti moraju vidjeti, građani moraju osjetiti. Ne znam da li to građani osjećaju? Rekao sam da ću biti kraći od 15 minuta pa evo ispunjavam barem tu svoju obvezu. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Imamo dvije replike na vaše izlaganje, ja ću vam odgovoriti na prozivanje. Kolega Damir Kajin prva replika. Poštovani gospodine zastupniče, diskriminacija da ona apsolutno živi. Da li postoji diskriminacija po nacionalnosti? Postoji. Da li postoji po vjerskoj i nekoj osnovi? Apsolutno da iako naše crkve danas ni vjerske zajednice od rimokatoličke do pravoslavne, muslimanske itd. izuzetno dobro na tlu RH komuniciraju i surađuju. No na djelu je još jedna vrsta diskriminacije, to je tzv. diskriminacija kako je ja zovem po poslu. Da li je moguće npr. kod mene ili onda ću to proširi i šire, dobiti npr. posao u lokalnoj samoupravi ili nekom komunalnom poduzeću, a da niste član neke vladajuće stranke? Ja, gotovo se usuđujem kazati da je to danas nemoguće. I to je danas jedan od najozbiljnijih oblika diskriminacije, uz ovu vrst diskriminacije koju ste apostrofirali stavljajući naglasak na medijsku diskriminaciju. Ona prva diskriminacija po toj političkoj osnovi gdje vi ne možete dobiti posao ako niste član stranke pretvara se u egzistencijalnu diskriminaciju, a ova druga se pretvara u par excellence u političku diskriminaciju. Na jedno ovako, usuđujem se kazati, tretiranog građanina koji ne može konkurirati po natječaju, zna unaprijed da neće dobiti posao, jedan autobus mladih ljudi odlazi put Kanade, Njemačke ili ne znam kamo. toj vrsti i takvoj praksi moram se stati na kraja. A za početak sve treba početi valjda od one medijske diskriminacije koju su mnogi koji nisu članice najvećih stranaka danas izloženi.

Ja znam kada je bila kampanja u gradu Zagrebu onda su određeni ljudi zakupili sve medije i u tim medijima nisi čak mogao dobiti ni plaćeno kada si zatražio i to znamo koji čovjek je to radio u gradu Zagrebu. Kako se dijeli novac, kako gradovi, to se s vama slažem, kako gradovi rade, kako županije rade? Zakupljuju prostor, ali zakupljuju prostor i na taj način da oni dobiju prostor da drugi ne mogu dobiti prostor, to je javna tajna, to se radi. Sada su već mediji možete bilo koju temu imati, bilo koji zakon, što nam kaže ovdje predsjednik Sabora, možete imati press konferenciju. Te press konferencije više nemaju nikakvog efekta jel točno znate što možete. Ako govorite protiv SDP-a na toj press konferenciji neće vam ti i ti mediji objaviti, ako HDZ-a ti i ti mediji i to je gotovo čak i ovdje za saborskom govornicom. Predizborna je godina i lekcija nam je očitana. Druga stvar je kako se dobivaju poslovi. Ja isto u obitelji imam nezaposlenog člana, ne možete ništa bez veze. A ne pada mi na pamet da dignem telefon, za bilo koga jel to nikad nisam u životu radio. To jest najveća diskriminacija. U državnoj službi ne možete dobiti posao ako niste povezani sa strankom na vlasti, to je bilo za vrijeme HDZ-a to je i za vrijeme SDP-a i tu nema. Koliko god nas uvjeravali da je to tako, to znači da ne rade svi članovi tako, da su svi članovi HDZ-a i SDP-a rade slično, ali zna se koja je praksa. Možda postoji neka iznimka. O diskriminaciji i o onim drugim diskriminacijama, nekom drugom prilikom. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Vukšić drago mi je da ste načeli ovu temu medija i zapravo svaki put kada raspravljamo o izvješću pravobraniteljice onda raspravljamo i o medijima odnosno o prisutnosti pravobraniteljstva kao takvog u medijima. I ono što mogu reći budući da pratim i kao član resornog odbora upravo rad te institucije, mogu reći da pravobraniteljstvo itekako je prisutno u medijima, kroz tiskovne konferencije, kroz okrugle stolove, kroz tribine, kroz različite druge aktivnosti koje su bilo ciljane, dakle na određenu populaciju bilo za širu populaciju. Ali ono što je tragično ja bih rekao odnosno što je žalosno, je to što takve vijesti jednostavno u medijima nemaju mjesta. Zašto? Možemo govoriti o uredničkim politikama, zašto je neki skandal zanimljiviji od onoga što pravobraniteljica ima za reći. U to ja ne želim niti mogu ulaziti, činjenica je da je jednostavno s ovakvom tematikom jako teško probiti nacionalne medije. O lokalnim medijima neću ni govoriti, oni su još gori. Dakle pravobraniteljstvo kao takvo itekako je prisutno u medijima. Zašto to medijima nije zanimljivo? Zaista ne znam. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Hajduković, pa ne slažemo se to koliko je prisutnost pučke pravobraniteljice i institucije same u medijima, ona bi trebala biti daleko veća. I meni je jasno da mediji a naročito u predizbornim godinama neće dati probleme da isplivaju na površinu jer ti problemi se ne tiču samo ove Vlade nego se tiču i prijašnjih Vlada koje su bile. I kada je kritika, kada se govori o nekakvom problemu, to je kritika svih Vlada dosadašnjih. I u ovom trenutku ne treba kriti …/Govornik se ne razumije./… ne treba dizati prašinu. Ja ne govorim o manifestacijskom prisustvu u medijima. Znači kada je neki okrugli stol, onda se donese neki izvještaj od par redaka ili se neka izjava donese. Smatram da treba provocirati, zašto sam prije prethodnika pučkog pravobranitelja spomenuo? Zato što je on znao isprovocirati, nametnuti se sa intervjuima, znao je znao je jednostavno kako problem gurnuti na površinu tako da postane javan, da ga ljudi vide, to je znao, to je umijeće. To postoje ljudi koji to umiju i koji ne umiju. Ali onda se kaže da se ti ljudi koji umiju samo ističu. Ja bih volio da se da se gospođa pravobraniteljica više samoističe, ne zbog nje same, zato koliko nju doživljavaju i koliko je cijene, toliko će cijeniti njezinu instituciju jer ona predstavlja tu instituciju. Prema tome, ja ne mislim to u samo isticanju ništa lošega, nego baš dapače dobroga. ne može, i koliko se samo ističe premijer ili ministar toliko je dobro Ministarstvo ako nije čista reklama kao što imamo sada primjer recimo s jednim ministrom koji je, iskače iz paštete kada se upali televizor. Hvala lijepa. Nekoliko puta ste poštovani zastupniče spomenuli moje pozivanje na zastupnika da vode brigu o općem i zajedničkom interesu. neradost to je obveza predsjednika Hrvatskoga sabora jer je svaki zastupnik i dao prisegu da će voditi brigu o općem i zajedničkom interesu, poštivati i ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. A pravobraniteljica pučka je povjerenica sui generis povjerenica Hrvatskog sabora za ljudska prava. Pa ovdje u Hrvatskom saboru ocjenjujemo sva tri elementa: rad pravobraniteljice, stanje ljudskih prava sa pozicije pravobraniteljice i ono što Sabor može učiniti da se ta prava promijene. Dakle sva tri elementa. Hvala lijepa. Sada je na redu klub liste, Nezavisne liste zastupnika i poštovani zastupnici Damir Kajin i Šandor Juhas. Prvi kolega Juhas. **Juhas, Šandor (Nezavisni)** Pa mi smo odlučili da idemo po veličini ovaj puta pa onda. koliko ja znam. **Juhas, Šandor (Nezavisni)** Dobro. Poštovani predsjedniče, poštovana pravobraniteljice. Dozvolite da i ja nekoliko riječi kažem ovako iz manjinskog Ja ću podržati ovo izvješće jer po mom mišljenju dano je realno stanje ovog društva, dana je situacija onakva kakva je u našem društvu. Međutim, poseban problem možda predstavlja i to da iz godine u godinu pojavljuju se isti problemi, oni se ponavljaju a nekakvih bitnijih napredaka nema. Što se tiče položaja nacionalnih manjina on je drugi puta obuhvaćen ovim izvještajem i tu također nema nekih bitnih promjena na bolje. do, ulaskom u Europsku uniju Republike Hrvatske dolazi do nekih smanjivanja tih prava. Javlja se atmosfera netolerancije i etnocentrizma. Mi smo zastupnici Nacionalnih manjina o tome izdali jednu deklaraciju, možda bi dobro bilo to isto malo pročitati pa vidjeti kakvo je mišljenje naše o svemu tome. Donose se pojedine uredbe, donose se pojedini zakoni koji, možemo reći su čak i u suprotnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina međutim otom potom. Udruge nacionalnih manjina kao najznačanije institucije cijelim nizom zakona i uredbi svedene su na rang ribičkih ribičkih društava ili pak velikih nogometnih klubova što također bitno otežava djelovanje. Da je to sve tako piše i u ovom izvješću i kaže da u pojedinim područjima primjene Ustavnog zakona pojavile su se teškoće. Primjerice u pogledu službene javne upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina, zastupljenosti i zapošljavanje u tijelima državne uprave, upravnim tijelima, jedinica samoupravi i pravosuđa te u pristupu sredstvima javnog priopćavanja. Apsolutno se sa time svim slažemo, međutim, ja bih tu dodao još i pitanje obrazovanja pa bi možda trebalo tu rečenicu uglaviti ili upisati još nekako da se veliki problemi javljaju i u obrazovanju na pismu i jeziku nacionalnih manjina. Jer kao što smo o tome već nedavno razgovarali ovdje ili govorili, ne postoji ni najmanja volja za rješavanje nagomilanih problema koji se provlače iz godine u godinu u obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Programi su zastarjeli, pitanje udžbenika nije riješeno, uvođenje novih nastavnih programa stoji onako kako je bilo prije. Proširivanje djelatnosti pojedinih ustanova, također nema nekakvog napretka. A i popunjavanje radnih mjesta vidjeli smo da predstavlja veliki problem čak i za one škole i ustanove gdje je došlo do odlaska u mirovinu pojedinih radnika. pojedinih radnika. Pa onda nešto što je bilo 15, 20 godina funkcioniralo kao dobro. Uvode se, ne znam ja smanjivanje radnog vremena itd…. Podržavam znači sve one preporuke koje je napisala gospođa pravobraniteljica. Međutim, dobro bi bilo i tih preporuka na određenih način se pridržavati. Tu naročito mislim na plan zapošljavanja u tijelima državne uprave koji je bio donesen za 2011., 2014. godinu, koji je u principu propao, nije ostvaren i preporuka je da sad bi trebalo izraditi novi. Pa možda ćemo izraditi novi, a kad ga budemo izradili ona ćemo za 4 godine konstatirati da ni njega nismo primijenili. To je veliki problem, problem je cjelokupnog društva, međutim manjine su naročito osjetljive na to i tu bi trebalo učiniti sve da dođe do nekog napretka. Ovih dana provode se izbori za manjinsku samoupravu, za predstavnike vijeća nacionalnih manjina i preporuka je da se donese jedan zakon o izborima za manjinsku samoupravu. Ovo je četvrti ciklus sada da se provode ti izbori, za tih četiri ciklusa nije izrađen zakon, on se primjenjuje, ustvari za te izbore primjenjuje se Zakon za izbore za lokalnu i regionalnu samoupravu. Međutim, tu treba biti baba Vanga pa odgonetnuti od toga što se primjenjuje i što se ne primjenjuje. Pitanje datuma tih izbora je također veoma bitno, u ovakvoj formi u kakvoj je da se oni provode samostalno, mislim da nije održivo ni financijski, a i izlaznost zbog toga je mala. Njih bi trebalo ili radit zajedno sa izborima za lokalnu samoupravu ili za parlamentarne izbore. Rekao sam da treba biti baba Vanga čovjek da izmisli kada i što će se primjenjivati. Pa evo mi imamo situaciju da nedavno je bio rok da se do utorka predaju liste, u petak ujutro imamo tumačenje DIP-a jedno, navečer se izdaje priopćenje od Ministarstva uprave koje je sasma drugo, drugačije, a vi onda trebate u roku od nekoliko sati prekrojiti sve liste i izmisliti 40-ak ili 50-ak osoba koje ćete smjestiti na te liste. Tako da je to veliki problem. Pitanje popisa birača, ni tu nemamo nekakvih značajnijih napredaka. O tome sam ja i ranije nešto govorio. Sada smo opet u istoj situaciji, mi imamo cijele obitelji koje su jednostavno izbrisane sa spiskova. Dobili smo ovih dana spiskove, fale obitelji koje su godinama se izjašnjavali kao pripadnici nacionalnih manjina, njih sada nema. manjinskim izborima i parlamentarnim izborima u Osječko-baranjskoj županiji mi smo na taj način izgubili 25% biračkog tijela, samo na popisu, znači nije ono da je netko prešao, da je sa manjinske liste otišao na većinsku listu itd. nego jednostavno ih nema na popisu. Pitanje biračkih mjesta također je bitno i nije riješeno. Mi smo još jučer nismo znali gdje će biti biračka mjesta u pojedinim županijama, a u nedjelju su izbori, a biračka mjesta se potpuno prekrajaju, nisu više onakva kakva su bila. Ljudi su naučili na nešto, sada se ta biračka mjesta spajaju je jedna, u jednom gradu recimo postoji samo jedno biračko mjesto. Ljudi to ne znaju. Trebaš ih na određeni način obavijestiti, ali ako se to ne riješi tim izbornim zakonom onda je pitanje da li apsolutno ti izbori imaju nekakvog smisla, da li je njih potrebno održavati ili ćemo samo reći ajde, imate nekakvu manjinsku samoupravu pa onda radite. Mislim da je to iluzorno i možda ni nema potrebe za njih ako je takav pristup. Izvoli gospodine Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče. Da, iz godine u godinu sa ovog klatna kad je riječ o diskriminaciji pomjera iz jedne u drugu sferu. 2014. specifičan porast bilježe ovrhe, 2014. bilo je vidimo 159 159 pritužbi, a 2012. 22, znači 7 puta se taj odnos povećao. Broj eksponira, kulminira sa socijalnom krizom. Pritužbe na rad pravosuđa su jedan standard kad je riječ o Hrvatskoj, a i kada je riječ ove pritužbe o položaju prije svega srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj. Dobro je da ovdje apostrofirate sve ovo što se dogodilo oko službene javne uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina, poglavito u Vukovaru, dobro je da spominjete odluku Ustavnog suda, mislim da ste vio dobro reagirali i dobro je isto tako da ste maloprije apostrofirali skandiranje ovo ″Za dom spremni″. Ovoj praksi zasigurno treba stati na kraj pa i pod cijenu da klubovi, da reprezentacije ostaju bez bodova. A gdje ne bi trebalo reagirati kada netko skandira na tim stadionima ″ubi, ubi Srbina″ ili nešto slično. Ovdje spominjete na strani 7 da u Republiku Hrvatsku se vratilo samo 48% povratnika, naglasak na trajno, naglašava se diskriminacija prilikom zapošljavanja. spominjete i novootvoreni ured u Rijeci, znači i dole kod nas možemo reći ima diskriminacije i ima itekakvih problema. Međutim, u nekim sredinama koje kao mantru ponavljaju pojmove o toleranciji ili bolje rečeno suživotu usuđujem se reći da je danas na djelu jedna potpuna diskriminacija koju ste vi gospođo nazvali diskriminacija po radu, odnosno po zapošljavanju. To je ključ. A pošto su u tim sredinama mediji 100% 100% dirigirani ili kontrolirani onda o tome uopće ne možete ni progovarati. Postavljam si onda pitanje da li je to suživot. Danas u Istri pretpostavljam nitko nikog neće pitati ni koje je vjere ni da li je netko ove ili one nacionalnosti. Za to smo se izborili još ranih '90.-ih godina. Shvatili smo ako se budemo dijelili ponovo bi se mogao dogoditi egzodus koji će Istru kao i one '47., '54. naprosto opustošiti. Međutim, ponovo se naprosto ugrožavaju slobode. Tada smo rekli 90.-ih ne podjelama, živjeli smo u miru. Valjda ćemo živjeti i danas jer Istru nije moguće sagledati bez i jednog svog stanovnika bilo da se on izražava, deklarira Istrijanom, Hrvatom, Srbinom, Čehom, Mađarom, Albancem, Makedoncem. gdje se danas dovodi u pitanje suživot? Puno bezobzirnije nego usuđujem se reći ikada do sada u zadnjih 40 ili 50 godina. Ogleda se upravo u onoj radnoj diskriminaciji. Da li netko recimo ako nije član lokalne stranke može dobit posao u lokalnoj vlasti? Ja vas uvjeravam da ne može. Da li netko ako nije član lokalne stranke lokalne stranke može dobiti posao u nekom komunalnom poduzeću? Ja vas uvjeravam da ne može. Ne možete raditi sa tim sustavima. Ma ne možete dobiti niti mjesto da se tako izrazim u staračkom domu. Čak i na čelu institucija za poticanje čini mi se rada nevladinih udruga mora biti žena, predsjednica žena vladajuće stranke. Pritom jasno ne mislim na SDP ili HNS. To ide onda toliko daleko, to ide toliko duboko, to ide toliko bezobrazno, to ide toliko bezdužno da danas u jednoj Istri moramo se boriti za slobodu riječi. Tko će nas gospođo pravobraniteljice u tome zaštititi? Pa to je najperfidnija diskriminacija. Pa to je ta politička diskriminacija o kojoj treba progovoriti, a neki zastupnici prije mene također su govorili. U zadnjih 3 godine zavladalo se tim medijima i to putem javnih novca na način kako se to nije činilo ni za fašizma, pa usuđujem se reći ni onog poratnog revolucionarnog komunizma. I zato sam odlučio i pozvati sve zastupnike iz Istre od devedesete do danas. Bilo nas je pedesetak u ovome Domu, da se pridruže, da dokinemo na neki način pod navodnicima ovaj medijski koji se financira javnim novcem od strane gradonačelnika Pule, župana, ne znam nekih bivših, sadašnjih dužnosnika. Ako to nije diskriminacija onda što je diskriminacija? Ne mogu raditi nitko nigdje osim ako niste u vladajućoj stranci se zove koaliciji. Znači, diskriminacija po poslu uz onu jasno po nacionalnoj pripadnosti. Ova medijska diskriminacija to naprosto dovodi do egzistencijalne diskriminacije i to je onda ono zbog čega građani odlaze iz ove države. Meni je bilo drago da su prije spominjani i zaštićeni najmoprimci. Točno, mislim nije mi drago u kontekstu kako je to spominjano. Točno, netko će reći plaćaju 2,7 kuna po kvadratu. Ti stanovi su nekada imali vlasnika. Ali ako netko živi u tom stanu 50, 60 ili 65 godina da li i ti ljudi imaju neka prava? Da li njih treba kao vlasnike '45. izbacit na ulice? Koliko je tih vlasnika pod navodnicima, vlasništvo nad tim stanovima steklo nakon '95., 2000. ili 2005.? Nepravda je bila nacionalizacija, nepravda je i ovakav tretman tih zaštićenih stanodavaca. Ali slažem se da taj problem ne mogu riješiti ni vlasnici, ni ovi novi vlasnici, ni zaštićeni stanodavci, ni Ustavni sud, nego problem problem treba riješiti Vlada. Ja želim samo još jedan moment oko Plomina spomenuti. Marubeni platio je zbog korupcije u Indoneziji kaznu od 88 milijuna eura. Da li firme koje korumpiraju strane Vlade mogu biti strateški partner Republici Hrvatskoj? A govorimo o nultoj stopi korupcije. Od svih firmi za gradnju pod navodnicima Plomina, ali mislim da ne treba tamo biti na ugljen biramo baš tu. Raiffeisen štedionice itd. nekom drugom prilikom jer nemam vremena. Ali izvješće je svakako kvalitetno i dobro. Prelazimo na replike. Najprije Šandoru Juhasu replicira Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Juhas, rekli ste da se slažete sa ovim izvješćem i spomenuli ste zapravo Deklaraciju o nesnošljivosti i egocentrizmu u Republici Hrvatskoj koju ste potpisali 14. svibnja 2015. godine u Puli koja je za mene skandalozna i zapravo jedna zlouporaba slobode govora u Republici Hrvatskoj. Što je još gore od svega vama se priklonila i pučka pravobraniteljica koja tu iznosi određene kvalifikacije koje zasigurno nisu dobre po hrvatsko društvo. Samo ću vam reći jedan primjer koja govori o nekakvoj, o ksenofobnim ispadima, homofobiji, a u svome izvješću sama govori o jednom jedinom slučaju. Što se pak tiče ove deklaracije o kojoj vi govorite ja ću vam samo spomenuti određene stvari koje se spominju u njoj. Kaže se da smo svjesni razvoja pokreta koji se kontinuirano pozivaju na rat, koji obnavljaju ratnu retoriku i koji militariziraju javno i političko djelovanje mogu dovesti do porasta aspiracija za autoritarnim političkim vrijednostima i sustavima u kojima će biti narušene vrijednosti mira, pluralizma i multietničnosti. Govori se o razvoju pokreta o kojem govori i pučka pravobraniteljica. Koji je to pokret u Republici Hrvatskoj? Mene zanima kako ste i na koji način vi došli u Hrvatski sabor danas ovdje? Jeste li došli pod policijskom pratnjom? Ne samo vi, nego i vaši kolege koji su potpisali ovu deklaraciju bez obzira od svih nacionalnih manjina ovdje u Hrvatskom saboru. Na koji način ste vi zapravo došli u Hrvatski sabor? Tko vas je napao? Imate li policijsku pratnju? Mislim da je ta deklaracija neprimjerena, mislim da ona služi samo jednoj svrsi, odnosno za izbor Vijeća nacionalnih manjina koji će se održati sada 31. svibnja, svibnja, tj. u nedjelju. Mislim da je to neprimjereno i mislim da vam pučka pravobraniteljica nikako nije smjela dati podršku vezano za ovu deklaraciju. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Šandor Juhas. Izvolite. Poštovani kolega, očito da mi nismo istog mentalnog sklopa i očito da vi tu deklaraciju možda na drugačiji način posmatrate nego ja, a to je već sad pitanje manjine i većine. Manjina ima tolika prava koliko joj da većina ima tolika prava za koliko se uspije izboriti kolega Grubišiću. Ali princip je taj da mi ne možemo se izboriti za nešto ako to većina ne želi. Ovo je naše mišljenje, mi na taj način vidimo, mi na taj način gledamo to a svaka ova rasprava ili ova rasprava kako je krenula u ovom Saboru samo potvrđuje da smo mi u pravu. I sad kad bih ja s vama počeo raspravljati o tome kako sam ja došao, da li ja imam policijsku pratnju, da li mi podržavamo ono što je rekla Ruža Tomašić ili netko već drugi, ušli bi u nešto o čemu nema smisla raspravljati. Nabrojano je ovdje dosta toga, moglo bi se to i pročitati ali bit svega toga je da je to razmišljanje ne jednog pripadnika nacionalnih manjina nego osam zastupnika, osam zastupnika tako razmišlja, osam zastupnika tako misli a to što ne mislimo svi isto, što ne vidimo svi isto, što ponekad netko vidi malo ljevije ili malo desnije to nije bit toga. Ovo je mišljenje manjine, osam zastupnika koji su tih dana raspravili, zauzeli svoj nekakav stav i javno ga objavili. I meni je izuzetno drago izuzetno drago da je bio takav stav pravobraniteljstva kao što ste vi rekli. Znači da smo u pravu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin vi ste opet ušli u teme koje nastojimo u duhu pomirbe malo zaobići. Ali kada ste već spominjali skandiranje na stadionima itd., dakle dakle spominjući ono "Za dom spremni" pa mene ne bi čudilo kada bi i vi, a možda i pravobraniteljica uskoro postavila u upit i hrvatsku himnu "Lijepa naša" koja je bila također u vrijeme NDH službena himna te države. Nadalje, sjećam se dobro rasprava kada je bilo i uvođenje hrvatske kune koja je bila platežno sredstvo i u vrijeme NDH. I mi se danas, i vi također, primamo plaću svi u kunama i nitko se protiv nje ne buni. Nadalje, kada govorimo o tim, zaista nisam pristalica toga da se nitko ubije i da netko viče ubi toga i toga. Ali, evo imate francusku himnu "Marseljezu" u kojoj kaže bataljoni isučite bajunete. Dakle, ne puške nego bajunete. Dakle, nemojte tako usko gledati, tako gledati na nešto što je povijest itd. To je pomalo i nije baš ni dobro ni zdravo da tako gledate. Dakle, što sa hrvatskom kunom? Ako već tako raspravljate. Što sa "Lijepom našom" na kraju krajeva kao himnom? Ili što sa pjesmom "U boj, u boj za narod svoj"? Dakle, to je boj. Ovdje samo kažu za dom spremni. Dakle, ništa ne govore ni o boju ni o Hrvatima, ni o Srbima, ni o Mađarima ni o kome se ne govori. Dakle, jednostavno to je samo pokušaj i medijske i neke druge difamacije određene parole koja je eto tako u našem narodu ušla. Odgovor na repliku, Damir Kajin. najgrublji način da bi taj režim mogao opstajati. Međutim, ti simboli sigurno, poglavito himna, nema ništa zajedničkog sa NDH. Ja sam se osvrnuo između ostalog na ovaj dio prava nacionalnih manjina gdje se između ostalog govori o onome što se dešavalo od '14. godine glede Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, inicijativi za raspisivanje referenduma pa onda se naprosto od strane Ustavnog suda ovaj kao i od same pravobraniteljice zaključilo kada bi to naprosto prošlo da bi to predstavljalo nedopušteno smanjenje prava manjina. Između ostalog sam se nadovezao ili bolje rečeno apostrofirao ovo skandiranje koje spominje i pravobraniteljica "Za dom spremni". Možda sam prije bilo koga u ovom Parlamentu o tome i progovarao, pa nešto možda glede toga i poduzimao. Ja ću još jedanput ponoviti da ovoj praksi treba stati na kraj pa makar oduzimali bodove ili se prekidale utakmice jer ovo je naprosto nešto što samo …/Govornik se ne razumije./… ne vlast nego ja bih rekao političku scenu RH. o skandiranju ubi, ubi Srbina na nekim koncertima ili na stadionima pa ja mislim da ili treba momentalno prekidati takve koncerte ili takve utakmice. Ako to ne prevaziđemo pa mi ćemo se kao nacija naprosto samo urušavati.

zaštićeni najmoprimci koji žive u okupiranim privatnim stanovima, stanovima koji nikad nisu bili ni nacionalizirani ni konfiscirani žive tu nasilnim putem odlukom nekadašnjeg jugoslavenskog komunističkog režima. Tim zaštićenim najmoprimcima treba osigurati zamjenske stanove i treba im osigurati pravo na dom. Ali ne na tuđi dom, nego onaj tko ih je nasilno uselio protiv volje vlasnika u te stanove dužan im je osigurati zamjenske stanove i omogućiti im da žive život dostojan čovjeka. Isto tako su dužni osigurati vlasnicima povrat njihova nasilno uzurpiranog vlasništva i omogućiti njima i njihovoj djeci da i oni ostvare svoje pravo na dom u svom vlasništvu. u skladu sa izrečenim RH ima sredstva iz kojih može to realizirati. Ima ih od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, društvenih stanova od kojih još uvijek pristižu sredstva i pristizat će sve do 2022. godine. Hvala. **Stazić, Nenad Često imam priliku razgovarati sa ljudima koji su tamo 47.odnosno 54.ili sa njihovom djecom napuštali Istru. U tom periodu na krilima dva egzodusa Istru napušta negdje oko 140 tisuća ljudi i znam kako se oni osjećaju gdje su naprosto nešto posjedovali a preko noći su naprosto bez svega ostajali. Znam kako se ti ljudi isto osjećaju kada čitaju u medijima da lokalni dužnosnici kupuju ili ne znam neki treći kvadrat za jednu kunu ili maksimalno dvije kune a njihovim obiteljima trebalo je generacije da steknu tu kuću, neki su imali i posjedovali palaču ili tu zemlju. Međutim ja ih uvjeravam da međunarodni ugovori su iznad domaćih zakona, da te bilateralne ugovore treba poštovati i Italija, i normalno RH i da oni kad je riječ o tome trebaju probleme rješavati isključivo u Rimu. Ali znam kako se ti ljudi naprosto osjećaju. Točno je ono što ste prije primijetili da neki naprosto plaćaju kvadrat 2,7 kune. I točno je da su ti stanovi nekada imali vlasnika i točno i točno je da je prije 60 i toliko godina netko naprosto izbačen iz tih stanova kroz neku formu nacionalizacije ili konfiskacije. Točno je da je mnogima od tih vlasnika učinjena nepravda ali je isto tako točno da danas izbaciti te stanare na ulicu bila bi i njima Pa ja znam za desetine slučajeva gdje su ljudi dobivali stanove od 60, 70 kvadrata tamo 55., 60.godine i kasnije zamjenjivali te stanove, došli u posjed tog nacionaliziranog stana i sada bi se naprosto trebali naći na ulici. Riječ je o jednom ozbiljnom ozbiljnom političkom problemu o kojemu treba razgovarati i mislim da su ovakve rasprave dobrodošle, ne može na to pitanje odgovor dati na samo pravobraniteljica ni Ustavni sud ni samo Vlada nego stvarno treba pokrenuti jednu sveopću nacionalnu diskusiju. U ime DC-a Novog vala i Narodne stranke-reformista govorit će poštovana Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite. Kolegice Bečić, kolegice Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo pučka pravobraniteljice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege naš klub će podržati ovo izvješće, smatra ga sveobuhvatnim, vrlo analitičnim. Konačno pučki pravobranitelj, odnosno pravobraniteljica je produžena ruka ovog Hrvatskog sabora i ona ukazuje na ključne probleme u zaštiti ljudskih prava. Ja bih ovako strukturirala ovo izvješće, tu ima primjedbi koje se ponavljaju iz godine u godinu, ima onih koje su se pojavile kršenja ljudskih prava koja su se pojavila upravo iz razloga duboke gospodarske krize ima onih koja su evo ad hoc nastale poput poplave azilanata i situacija koja su vezana ili za vremenske klimatske promjene, nepogode ili za evo situaciju, političku situaciju u Europi i svijetu. Nešto bih prvo ukazala na one primjedbe i zapažanja u kršenju ljudskih prava koja se ponavljaju iz godine u godinu. Tu se praktički ponavljaju teme iz pravosuđa koje su uvijek vezane samo na dugotrajno vođenje sudskog postupka, pa sada i na kvalitetu sudskih odluka, dostupnost besplatne pravne pomoći i sličnih tema. Kad pogledate izvješće iz 2009., pa 2010.godine, pa 2011., pa 2012., pa 2013.i sada ovo 2014.po pitanju pravosuđa i primjedbi koje pučki pravobranitelj, daje sve ove godine ona su identična, ne mijenjaju se ni po zarezu. I to je ono što je ozbiljan problem. Ako osoba koja da prijedlog za upis prava vlasništva u Gradu Zagrebu 2010.godine, ne dobije svoj vlasnički list ni do dan danas, dakle punih 5 godina nego se njegov zahtjev prebaci sada na drugi sud koji je osnovan, onda je to evidentno kršenje ljudskih prava, onda je to problem neefikasnosti pravosuđa i apsolutno dugotrajnog vođenja sudskog postupka koji će u konačnici jednog dana platiti ova država. A mi poštovane kolegice i kolege doista kada gledamo proračune koje slažemo svake godine nema prostora za naknadu štete takvim ljudima. Dakle pitanje pravosuđa, pitanje prava nacionalnih manjina, pitanje stambenog zbrinjavanja, pitanje radnih i službeničkih odnosa, diskriminaciju temeljem dobi, zdravlje, branitelji sve su to teme koje se iz godine u godinu ponavljaju, iz godine u godinu se dostavljaju preporuke ono što je već ovdje konstatirano i naš klub podupire da se počnu analizirati preporuke koje daje pučka pravobraniteljica. Bez analize preporuka, bez analize provedbe preporuka, ne analize samih preporuka nego upravo provedbe preporuka mislim da će se ova izvješća svesti i naše rasprave na onu staru izreku "Psi laju karavane prolaze." A mislim da to ne može biti cilj posebno iz razloga što upravo ne dostavljanje izvješća pučkoj pravobraniteljici od strane ministarstva, od strane državnih ureda ili agencija znači nedostavljanje izvješća ovom Hrvatskom saboru. Nepoštivanje institucije pučke pravobraniteljice znači nepoštivanje institucije Hrvatskog parlamenta. napraviti analizu i to predlažemo i kako zaključak da se doista napravi analiza koliko je to državnih institucija postupilo po preporukama, a koliko ne jer inače ćemo i iduće godine opet raspravljati o neefikasnosti hrvatskog pravosuđa, o dugotrajnom vođenju sudskih postupaka, o problemima u stambenom zbrinjavanju i uopće ne idemo nijedan korak naprijed i to je ono što je problem. Naš klub apsolutno podržava preporuke pučke pravobraniteljice, isto tako da se u saborsku proceduru uputi prijedlog Zakona o najmu stanova, imajući u vidu presude suda koje obvezuju stranke na plaćanje ne malih naknada za povredu prava na mirno uživanje vlasništva. Kada se pogledaju odluke Europskog suda za ljudska prava onda npr. u slučaju presude Statileo protiv Hrvatske gdje se utvrđuje da je ravnoteža između vlasnika i zaštićenih najmoprimaca već duže vrijeme narušena na štetu vlasnika stanova. Ovo namjerno upozoravamo jer od '99.godine se taj zakon radi, od '99.godine nema političke volje da se taj zakon donese. I sada ćemo platiti cijenu upravo tog našeg guranja vrlo složenih problema pod tepih, a platit ćemo cijenu u odlukama Europskog suda za ljudska prava odnosno u naknadama štete. I apsolutno ovo izvješće treba staviti u konstelaciju i odluka Europskog suda za ljudska prava koje se donose i odluka Ustavnog suda o kršenju ljudskih prava i nekako u tom kontekstu treba gledati i ovo izvješće i sve mjere koje se iz godine u godinu ponavljaju, a praktički bez nekakvog velikog efekta. Jel da ima efekta onda ne bi završili ni na Ustavnom sudu, a posebno ne na Europskom sudu za ljudska prava. Drugi tip primjedbi u kršenju ljudskih prava odnosno u preporukama koje je pučka pravobraniteljica daje vidimo u onim problemima koje su se pojavile uslijed ozbiljne i teške dugogodišnje gospodarske krize koja je nekako ti problemi su baš eksplodirali ili kulminirali u 2014.godini, a odnose se i na brojne ovrhe, zahtjeve za iseljavanja iz jedine nekretnine kao što je stan. Tu smo evo prvi puta vidjeli u ovom izvješću i problem na koji nailaze starije osobe praktički uslijed gospodarske krize, traže i sklapaju ugovore o doživotnom, a posebno o dosmrtnom uzdržavanju gdje praktički nekretnina odmah prelazi na osobu koja je pružatelj uzdržavanja i na taj način starija osoba ostaje do nekretnine i tu dolazi do kojekakvih i manipulacija i prijevara i te starije osobe praktički dok dok ishode presudu o raskidu takvog štetnog za nju ugovora, možda neki i ne dožive. I tu vidimo jedan kroz zakon utemeljen način otimanja imovine, a taj problem upravo se pojavio zbog povećane i dugotrajne gospodarske krize. Mislim da bi i u samom Uredu pučke pravobraniteljice možda trebalo napraviti jedan poseban zaseban odjel za ovu problematiku praćenja problema starijih osoba i na neki način aktivne pomoći koja neće samo biti u okviru besplatne pravne pomoći nego koja će ukazati starijim osobama koje su sve razlike između ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovora o dosmrtnom uzdržavanju na neki način pomoći im da shvate što znači ako potpišu jedno, ako potpišu dugo, na koji način mogu razvrgnuti, staviti neke elemente u te ugovore kojim bi se na neki način više zaštitile od onoga što im pruža sam zakon. U ovom izvješću nisam primijetila sudbinu ovih financijskih kredita i financijskih problema na koje su građani naletjeli uslijed divljanja švicarskog franka i mislim da ćemo tek tu problematiku moći prepoznati u izvješću za iduću godinu, ali taj problem se pojavljivao i prošlih godina i možda bi i na njega trebalo ukazati, posebno zato što su neke druge zemlje uvele i instituciju pučkog pravobranitelja za zaštitu prava potrošača financijskih proizvoda. Meni se čini da bi bilo potrebno i dobro i da mi razmislimo o uvođenju funkcije pučkog pravobranitelja za zaštitu prava potrošača financijskih proizvoda kako bi naše građane zaštitili od zloporabe moći financijskih institucija i kako bi se uspješno riješile upravo učestale žalbe građana na pretrpljenu financijsku štetu. I treća grupacija problema su upravo ove koje su nastale uslijed naglo, to su ove situacije poplava koje smo imali prošle godine u istočnoj Slavoniji, a za koje je ovaj Sabor već i primio izvješće i doista podržavamo otvorenost pučke pravobraniteljice u davanju takvog izvješća hrabro ukazujući upravo na one probleme koje Vlada nije uspjela do kraja riješiti, iako mislim da se tu pokazala vrlo brza i efikasna. Problem azilanata je nešto što će tek uslijediti kao ozbiljan problem. Bilo bi loše da Hrvatska prednjači u kršenju ljudskih prava azilanata. To bi bilo izuzetno loše i upravo nekako doživljavam ovo upozorenje pučke pravobraniteljice kao preventivu za rješavanje za rješavanje ovog problema već sada na početku posebno smještenih kapaciteta zapošljavanja i svega onoga što je potrebno a što će biti i obaveza Hrvatske uslijed kvote koju će Hrvatska morati primiti dakle onih azilanata koje će morati primiti u okviru odluka Europske unije. Dakle, ono na što naš klub zaključno upozorava je potreba analize provedbe svih onih preporuka koje je pučka pravobraniteljica dala na rješavanju otvorenih problema, problema koji su vezani za ljudska prava u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo prijavljene 3 replike. Prvo, poštovani Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pa ja ću nastaviti sa ovim zaštićenim najmoprimcima, odnosno ovim stanovima. Gdje je možda najveći problem? Gro tih stanova, ja ne znam sada točno podatak, ima ih negdje između 3 i 4 Preprodani, kada? '97., '98., 2005., 2010. ili 2012. godine. Kome je preprodan? Preprodan je nekim novim vlasnicima. I ti novi vlasnici koji nisu originalni nasljednici tih stanova postaju stvarna prijetnja. Ja razumijem vlasnika, ili njihovog nasljednika tih nacionaliziranih stanova, oni žele do istih. To je bila nekada njihova imovina. Oni žele posjedovati, žele ih prodati, žele možda i na njima zaraditi. Ali prodaju ih sa kime? Prodaju ih sa stanarima. I stanare defacto mi pretvaramo u robu. Borimo se protiv ovrhe jedinog stana, što ćemo sada sa ovima? Konfiscirani stanovi taj problem, pod navodnicima je riješen kada? Još početkom '90.-te godine. Kome se konfisciraju stanovi? Slugama ondašnjeg režima. Kome se nacionaliziraju? Onima koji imaju višak kvadrata. Nepravda koja je učinjena prema ovima kojima je nacionaliziran stan nepravda je do neba. Jer nisu svi nezakonito stekli tu svoju imovinu. Ali što ćemo mi sa stanarom koji je recimo '60.-te godine dobio državni stan, zamijenio je taj stan za koji? Za nacionalizirani stan. Čije je ovdje pravo veće? Ja samo se zalažem da ne činimo novu nepravdu ispravljajući pod navodnicima staru nepravdu, pretvarajući stanare u robu gdje se o njima manje manje vodi računa nego o starom namještaju. Poštovani kolega Kajin, meni se čini da vi nastavljate repliku i raspravu sa kolegicom Bečić. Ono što bih vam ja htjela ukazati ovdje je riječ o stanovima koji nikada nisu bili ni konfiscirani ni nacionalizirani. vlasnici su ostali i dalje upisani kao vlasnici nad tim nekretninama, nad tim stanovima u zemljišnim knjigama ali ne mogu živjeti u tim stanovima jer u tim stanovima žive neki drugi ljudi. O takvim problemima govorimo. Apsolutno ima i ovih slučajeva koje ste naveli i doista a to sam i u raspravi rekla ne može se gurati glava pod tepih. Od '99. godine se pokušava naći rješenje za npr. i one ljude koji su zamijenili stan koji su dobili u državnom vlasništvu zamijenili su ga za nacionalizirani stan i danas su praktički u statusu možda zaštićenog najmoprimca i to je problem. To je problem koji konačni i presuda Europskog suda za ljudska prava upozorava državu, našu državu da mora donijeti zakon i riješiti sustavna kršenja ljudskih prava na tom području. **Bečić, Nevenka (HGS)** Zahvaljujem se gospodin potpredsjedniče. Zahvaljujem se kolegice Škare-Ožbolt što ste kolegi Kajinu konačno pojasnili o kojoj kategoriji zaštićenih najmoprimaca se radi i kategoriji i kakvoj kategoriji stanova se radi. U tom smislu zahvaljujem, ne moram ja poslije s njim diskutirati o tome. Osvrnula bih se na vaše izlaganje s kojim se u cijelosti slažem ali bih se osvrnula na vašu informaciju da od 1999. godine se pokušava i donosi se Izmjene i dopune Zakona o najmu stanova koje do danas nisu ugledale svjetlo dana. I što će naravno za sobom povući obvezu Republike Hrvatske da isplati temeljem presude Europskog suda za ljudska prava enormna financijska sredstva vlasnicima okupiranih privatnih stanova i to na ime nadoknade za duševne boli i u ime razlike između zaštićene najamnine koju primaju od 2 kune i 70 lipa i tržišne cijene najma koju su temeljem konvencije i temeljem članka 50. Ustava Republike Hrvatske bili u obvezi isplaćivati vlasnicima okupiranih privatnih stanova. U tom smislu radi naše javnosti potrebno je istaknuti da presude su već donesene i Republika Hrvatska bi trebala poraditi na tome da prestane, da da se prestane blamirati pred europskih institucijama i da konačno zaustavi rušenje našeg rejtinga kao članice Europske unije koja krši vlasnička prava, ljudska prava koja se obvezala poštivati samim danom potpisa konvencije a Hrvatski sabor je ratificirao Konvenciju za zaštitu ljudskih prava prava i sloboda 1997. godine. Znači od 1997. godine do dana kada će isplatiti obeštećenja isplatiti će ih svakom vlasniku. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Bečić, doista nemam što sada više dodati osim upozoriti upravo na činjenicu da će Republika Hrvatska jednog dana početi isplaćivati naknade štete za ovakve situacije o kojima ste govorili. Mislim da kao odgovorni ljudi, kao predstavnici naroda ovdje u ovom domu moramo o tome voditi računa i još jednom pozvati izvršnu vlast na donošenje zakona kako bi se zaustavila daljnja kršenja ljudskih prava po ovoj temi. Interesantno je da nijedna politička vlast u ovoj zemlji nije imala dovoljno hrabrosti donijeti taj zakon. To je interesantno i tu nema razlike u odnosu na predznak, dakle problem je nema političke snage. I posljednja replika, poštovana Sonja König. **König, Sonja (HNS)** Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče našeg Sabora. Poštovana kolegice Škare-Ožbolt, rekli ste da nema političke volje i snage da se problem zaštićenih najmoprimaca i najmodavaca riješi. Ja vas moram informirati da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izradilo Zakon o najmu stanova kojim bi se taj problem napokon riješio i koji je prošao javnu raspravu i koji će se sudeći prema najavama ministrice Anke Mrak Taritaš uskoro naći na našim klupama u Saboru pa će to biti prilika da i vi i ostali kolege i kolege pomognete u donošenju tog zakona. Hvala lijepa. Odgovor na repliku Vesna Škare-Ožbolt. Kad sam ja bila ministrica pravosuđa tada smo isto radili na tom zakonu zajedno u Ministarstvu pravosuđa sa Ministarstvom graditeljstva. Matično ministarstvo je upravo Ministarstvo graditeljstva. Taj zakon tada nije bio donesen. Sada imamo novu forcu, zakon je pred donošenjem. Prema mojim informacijama on je već u travnju trebao biti na saborskim klupama ne u Vladi nego ovdje, opet nije donešen. Doći će izbori, zakon se opet neće donijeti. Pesimistična sam u ovom pogledu i upravo zato kažem: nema razlike, ne postoji politička snaga da se taj konačno zakon donese i vidjet ćete da taj zakon neće ugledati za ovog mandata svjetlo dana, nažalost. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana kolegica Melita Mulić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena pučka pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovo izvješće o radu pučke pravobraniteljice, o radu ureda, ali u izvješću je dana i stanovita analiza te ocjena stanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije po pojedinim Izvješće je obimno i uključuje gotovo sva područja o kojima je Hrvatski sabor raspravljao i svakodnevno raspravlja po zakonskim prijedlozima i izvješćima, od diskriminacije, pravosuđa, postupanja policije, radnih odnosa, socijalno ugroženih skupina, ranjivih i društveno marginaliziranih, branitelja i nacionalnih manjina, zdravstvenog sustava, imovinsko-pravnih odnosa, stanja u zatvorskom sustavu, psihijatrijskim ustanovama obrazovanju, zaštiti okoliša do neprihvatljivog i diskriminatornog izražavanja u javnom prostoru. Ured je uložio veliki trud, postupao u ukupno 3892 predmeta, pokretao vlastite inicijative, sudjelovao u izradi propisa, analizirao medijske sadržaje. Klub SDP-a će podržati ovo izvješće, ali ću iskoristiti ovo vrijeme koje po Poslovniku imam, a koje je i više nedostatno da se prođe kroz sva područja života pojedinca, ali i društva koje izvješće obuhvaća, da se osvrnem na kontekst koji je pridonio osjećaju ugroženosti, a koji dominira izvješćem. Također, postoje određene netočnosti u izvješću na koje je ukazala i Vlada Republike Hrvatske u dostavljenom mišljenju na pojedine navode, primjedbe i preporuke. Izvješće je utemeljeno na pritužbama građana kada se osjećaju diskriminiranima ili smatraju da su im povrijeđena ili ograničena ljudska prava i temeljne slobode, posebno pred javnopravnim tijelima, a sve više ih propituje pravednost i zakonitost odluka donesenih u sudskom ili upravnom postupku. Priljev pritužbi je kako je i sama pravobraniteljica istakla, za 40% veći nego dvije godine ranije. To je činjenica koju treba uvažiti, ali s druge strane treba realno sagledati i činjenicu da je od 2594 novo zaprimljena predmeta osnovano bilo njih 380, odnosno 1/6 po kojima je ured i postupao. Ni u jednom trenutku ne želim umanjiti osjećaje pojedinaca, ali u samom izvješću se navodi da je i osim nedovoljne informiranosti građana dio predmeta neosnovan. Ono što zaista zabrinjava je povećanje broja predmeta povodom diskriminacije, a u protekloj godini imamo najveći broj pritužbi od početka primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije. Ljudi se najčešće osjećaju diskriminiranima prema etničkoj pripadnosti i prema nacionalnom podrijetlu, a jednak broj pritužbi je pristigao i za višestruku diskriminaciju. Najugroženiji su Srbi i Romi. Ured je u 35 slučajeva utvrdio sumnju na diskriminaciju, dakle to nisu tlapnje, mitovi, niti su to slučajevi izvučeni iz konteksta. Tome pridonosi i neprihvatljivo te diskriminatorno izražavanje u javnom prostoru kojim hrvatski javni prostor obiluje, posebice u protekloj godini. Tako je i prema podacima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vođeno 29 postupaka vezanih za kazneno djelo javnog poticanja na mržnju i nasilje, pri čemu 20 zbog govora mržnje prema pripadnicima nacionalnih manjina. Hrvatsko novinarsko društvo provodilo je postupke radi kršenja kodeksa časti hrvatskih novinara. Postoje portali koji sustavno ne uvažavaju profesionalne standarde i objavljuju priloge huškačke naravi. Vijeće za elektroničke medije prošle je godine u 31 slučaju razmatralo kršenje odredbi Zakona o elektroničkim medijima o zabrani diskriminacije. Kada su u pitanju mediji u samo jednom slučaju je utvrđena povreda. Ali što je sa ostalima? Ne samo sa medijima, već što je i s političkim protagonistima. Živimo u atmosferi obračuna s utvarama, duhovima prošlosti, članovima Vlade se broje krvna zrnca, denuncira ih se lažima i podmetanjima, demonizira se političke oponente koji su legalno izabrani od hrvatskih građana čime se obračunava sa polovicom hrvatskog nacionalnog korpusa, provodi se povijesni revizionizam, određuje mjera i standard domovinske ljubavi, poziva na obračun, lustraciju zbog stava, najavljuje sužavanje prostora slobode govora i uvođenja jednoumlja, klasičnih odlika totalitarnih sustava. Političari ne reagiraju na utakmicama na fašističke pokliče, a vrlo često se osporavaju ustavne vrednote ili čak ustavni poredak o čemu nema ozbiljnih očitovanja kao ni medijskih analiza. Pravobraniteljica je u svom izvješću u ovom području posvetila veći dio nego proteklih godina što bi svima trebalo biti indikativno i relevantno kao i njezini navodi koje citiram da je nužno da mediji osude svaku pojavu netolerancije i ksenofobije u javnosti posebice na sportskim natjecanjima na kojima se nerijetko događaju incidenti koji ukazuju na nacionalnu nesnošljivost. Kad su u pitanju pak područja diskriminacije na koje se građani žale na prvom mjestu je bilo područje rada i područje zapošljavanja. Udruzi mobing pritužilo se 1200 građana, a inspektori rada su nakon obavljenih inspekcijskih nadzora podnijeli ukupno 110 kaznenih prijava protiv poslodavaca zbog neisplate cijele ili dijela plaća, te zbog povrede prava iz socijalnog osiguranja. Zbog svega navedenog klub SDP-a očekuje kvalitetnu raspravu o najavljenom Nacionalnom planu zaštite na radu, a ističem i da samo izvješće navodi konkretne brojke i podatke o povećanju zaposlenosti, te interes za aktivne politike zapošljavanja koje je provodilo i provodi Ministarstvo rada u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Vezano uz socijalnu sliku društva ističem da je Vlada u ožujku prošle godine usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a da trenutačno u Hrvatskoj postoji oko 80 naknada sa socijalnim predznakom za koje se na državnoj i lokalnoj razini izdvaja oko 10 milijardi kuna godišnje. Pravobraniteljica navodi nužnost donošenja Strategije socijalnog stanovanja, te mi pozdravljamo činjenicu da je Ministarstvo socijalne politike i mladih preuzelo obvezu izrade navedene strategije, te namjeru Vlade da se stambeni kapaciteti u vlasništvu RH daju, odnosno namijene za koristi socijalnih potreba. Iščitavajući izvješće po područjima stječe se dojam da je zapravo najveća disproporcija između pritužbi pa i dojma, te stvarnosti odnosno očitovanje Vlade u području u kojem je u najvećem u najvećem dijelu u ovlasti Ministarstva unutarnjih poslova, a odnosi se na prijavu i odjavu prebivališta, te prijem u hrvatsko državljanstvo. Zbog Zakona o prebivalištu u primjeni, ali i obustave isplate mirovina bez dostave OIB-a zaustavljena je isplata nepripadajućih mirovina za umrle čime je država bila izgubila preko 6 i pol milijuna kuna zbog čega je namireno preko 4 milijuna kuna što je više nego evidentan dokaz uvođenja reda u sustav. Drago nam je da su u izvješću istaknuti kvalitete pojedinih zakonskih prijedloga koji su usvojeni u protekloj godini i u ovom sazivu u kojem SDP sa koalicijskim partnerima ima većinu, a odnosi se na Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, na zakon koji je u proceduri o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, a podsjetit ću da smo donijeli i Zakon o registriranom partnerstvu, poboljšali Zakon o osobama sa duševnim smetnjama, te unaprijedili brojne druge zakone iz područja pravosuđa o čemu svjedoče navodi pravobraniteljice da je zaprimljen broj pritužbi zbog dugotrajnosti sudskih postupaka u padu, te da je pravo građana na suđenje u razumnom roku bolje zaštićeno. Zaključno želim istaknuti da će SDP kako u predlaganju, usvajanju, ali i u nadzoru provedbe zakona ostati dosljedan vrijednostima ustavnog poretka RH, slobodi, jednakosti, ravnopravnosti, socijalnoj državi. Ostat ćemo ustrajni u pluralizmu, u toleranciji, u slobodoumlju, slobodi govora koji neće ugrožavati slobodu drugih, braniti manjine neovisno o tome kojoj manjinskoj grupaciji pripadaju i upravo tako štititi interese većine. Poštovat ćemo različitosti i dignitet pojedinca, te ćemo biti brana urušavanju civilizacijskih dostignuća i demokratskih vrijednosti. Hvala. Hvala lijepa. Zahvaljujem se kolegice Mulić. Znam da ste govorili to iz uvjerenja i imam osjećaj da ste govorili iz srca to. Zbog svih tih razloga mi smo i donijeli Deklaraciju o nesnošljivosti, jedno centrizmu u Hrvatskoj, jer naše antene, antene pripadnika nacionalnih manjina osjećaju upravo ono što kaže pučka pravobraniteljica i što je rekla sada kolegica Mulić. Zahvaljujem se i onima koji to smatraju skandaloznim i kritiziraju. Zbog čega? Zbog toga što su to primijetili. Zamislite da se nisu skandalizirali, prvi bi se mi zabrinuli. Ono što nas zabrinjava nisu niti oni koji se skandaliziraju, a naravno niti nas ne veseli previše, ali primamo na znanje sa zadovoljstvom ni oni koji nas brane. Nas zabrinjava šutnja, šutnja o tome, šutnja o tome da se govori o etničkom čišćenju, šutnja o tome da se ne primjenjuje zakon, šutnja o tome što se viče na stadionu i station prihvaća. To je ono što nas zabrinjava. Odgovor na repliku, poštovana Melita Mulić. **Mulić, Zahvaljujem se kolega Radin. Kada sam se pripremala za ovu raspravu, dakle osim što je bilo potrebno iščitati 180 stranica ovog izvješća ja sam iščitala i izvještaj Kuće ljudskih prava. Osim toga Srpsko narodno vijeće izdalo je jedan bilten na 50 stranica gdje je evidentirano svi grafiti, dakle ne samo u područjima od posebne državne skrbi nego i u Gradu Zagrebu. Dakle, postoje i činjenični dokazi i ne radi se zaista samo o tlapnjama, o stvaranju krive slike. Mislim da je nužno da progovorimo o tome i u ime tzv. šutljive većine i mislim da je nužno da se sve političke opcije u Hrvatskom saboru ograde od toga jer da je to potrebno zapravo za progres hrvatskog društva. Hvala. Druga replika, poštovani Ante Babić. Izvolite. je dobro to što govorite, da bih se složio zapravo sa vašim izvješćem, međutim onda sam shvatio čemu to vodi, u kojem pravcu to ide kada govorite o dignitetu svakoga pojedinca. Aludirali ste naravno na ovu Deklaraciju o nesnošljivosti isprovocirani njome zapravo slažući se s njome. Ja ću još jednom ponoviti da ne vidim nikakve organizirane skupine u ovome društvu, da ja ne vidim nikakav etnocentrizam, da ne vidim nikakvu ksenofobiju, homofobiju u ovome društvu. Reći ću vam da i pučka pravobraniteljica u svome izvješću je govorila o tome, o istraživanju Centra za mirovne studije zbog stava netrpeljivosti prema pojedinim etničkim skupinama i nacionalnim manjinama da na općenitoj razini građani razini građani RH ne podržavaju diskriminaciju i da podržavaju multikulturalizam i ne iskazuju ksenofobične stavove. I vi to jako dobro znate. S obzirom da smo u istom odboru, ali i zbog korektnosti kada govorite govoru mržnje ja nastojim to ne govoriti u javnom prostoru upravo zbog toga da ne zlorabim zapravo tu slobodu govora ali vi jako dobro znadete. Kada govorite o buletinu SNV-a (Srpskog narodnog vijeća) koji su pobrojali određene slučajeve zamislite da se to radilo na drugoj strani onda biste vidjeli da bi to disproporcija bila enormno velika. S druge strane i sami znate da razgovaramo o tome da se kroz časopis "Novosti" koji kontinuirano svaki tjedan rigaju, govore o govoru mržnje i da to nitko u u RH ne osuđuje pa ni vi. Pa biste onda znali zapravo iz čega to proizlazi. Naravno da osuđujem svaki slučaj bilo kakvog govora mržnje ili netrpeljivosti prema nacionalnim manjinama, ali zbog korektnosti prema hrvatskoj javnosti to je trebalo reći. To sam očekivao od vas. Odgovor na repliku, poštovana Melita Mulić. utvrdio da u 35 slučajeva postoji sumnja na diskriminaciju, ako je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vodio 29 postupaka vezano uz kazneno djelo javnog poticanja na mržnju i nasilje od čega je 20 se odnosilo na pripadnike nacionalnih manjina ja ne znam kako onda živimo u dvije stvarnosti? Što se tiče drugog dijela vašeg izlaganja ja ne kažem da vi osobno koristite govor mržnje ali ja bih od vas očekivala i od vaših kolega da osudite istupe vašeg stranačkog šefa koji se koristi takvim govorom mržnje. Što je govor mržnje nego ja ću, dakle mogu citirati zadnjeg intervjua koji je dao, ne znam uopće na koga se misli "oni europsku misao nakalamnjenu na svoj stari boljševizam i u tome je sva mudrost njihova stava. Oni Hrvatsku nisu voljeli niti je vole." Ili recimo očitovanje jednog od političkih analitičara koji kaže da on ima ciničan odmak od javnosti i da nije promijenio svoj diskurs kojeg će pak on promijeniti promjenom klime. Što je to? To je baš poziv na obračun, poziv na jednoumlje, poziv na ukidanje slobode govora, poziv na jedan stav, na jednu istinu i na povijesni revizionizam. … /Upadica se ne možete li se vi držati Poslovnika pa ne dobacivati kolegici koja vam odgovara na repliku? …/Govornici govore u glas, razumije se./… Gledajte ovako, ja bih vas ljubazno molio da se primirite, da budete parlamentarni, da kad nekome replicirate saslušate i odgovor na repliku. Ukoliko vam je teško saslušati odgovor na repliku ja za to imam odličnu metodu – nemojte replicirati pa nećete morati ništa slušati. To je najjednostavnije. Treća replika, Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolegice Mulić, ovaj vaš traktat, tako bih ga nazvao, ne Crnorisca Hrabra nego vaš traktat, zaista govori upravo o isključivosti vašoj i vaše stranke i vašega premijera i vašega predsjednika stranke. Jer vaš je predsjednik stranke prilikom izbora za predsjednika Republike rekao ovo je slučaj za mi ili oni. Tko smo mi, a tko su oni? I tko ste vi, a tko smo mi? Dakle, svi smo hrvatski građani ili pripadnici hrvatskog naroda i drugih manjinskih naroda u RH. Koji mi i koji oni? Zar to nije pučka pravobraniteljica trebala u svom izvješću navesti kao slučaj koji govori upravo o diskriminaciji? Koga? Vas ili nas? Ili to liči na onu '905. godinu? A znate vi o kome govorim i što je bilo tada rečeno, do istrage vaše ili naše. Pa zar ćemo tako razgovarati o tome?! I vi, kada netko govori o boljševizmu ili pravobraniteljica negativno to je diskriminacija. Molim te lijepo! Sada lijepo mislimo o boljševizmu? Pa zašto bih ja morao misliti tako upravo jednoumno kao što vi mi predlažete? Hoćete li me vi podučiti boljševizmu da ja budem boljševik kao i vi? Neću! Imam pravo na različitost, a vi to meni negirate vašim traktatom. bi puno bolje, bilo bi puno bolje kada ne bi 300 tisuća nezaposlenih vaš premijer nazivao gnjavatorima. Svako od nas ima takve kao što je on rekao, a ljude u potrebi koji traže posao, koji mole za posao da ne idu van raditi u Njemačku. O tome ne govorite, pravobraniteljica ništa, ni vi, nego ih nazivate gnjavatori i to je za vas kako vam je vaš predsjednik rekao gnjavatorima. O djeci invalidima koji navrše 27 godina i nemaju pravo na dječji doplatak od 800 kuna, o tome ne govorite, to nije povreda prava, ljudskih prava, to nije povreda, to za vas nije povreda. Samo traktat o boljševizmu. Ma nemojte mi govoriti molim vas više. Hvala lijepo.

i to su dakle obična podmetanja i laži s vaše strane, ne zaposlene ljude u RH nije nazvao gnjavatorima. Druga stvar, nikada nikoga iz kluba SDP-a niste čuli ni u jednom intervjuu, ni na saborskoj govornici da o djeci članova zastupnika drugih kluba govori kao o komunističkoj zlatnoj mladeži, niti mi govorimo o djeci kradljivaca, niti govorimo o djeci ustaša, izdajnika ili ne znam kako, ne znam koje bi paralele bile. Mi se takvim rječnikom nikada ne koristimo, prema tome ja nisam koristila traktat, nego sam samo iznijela da ćemo mi ostati dosljedni u obrani civilizacijskih dostignuća i ustavnog poretka RH. Hvala lijepo. Uvažena kolegice Mulić, ja mislim da ste vi možda s te strane možda i zadnji koji treba govoriti o nekakvom govoru pol godine mi slušamo ispade, ispade mržnje prema ovoj strani, ne samo u Saboru nego i javnom prostoru počev od premijera da vašeg jednog saborskog zastupnika kojima je dozvoljeno da govore da su neki ljudi zločinci, da su polusvijet, mračnjaci, nazadnjaci, kabadahije itd. Nemojte me uvjeravati da to nije izgovoreno u javnom prostoru. Vi na taj način doživljavate svoje političke suparnike i onda iskoristite pučku pravobraniteljicu ili izvješće da bi nas uvjeravali da to nije tako, da to rade neki drugi. Čitava vaša politika svela se na mijenjanje svjetonazora i dosegnutih demokratskih dosega do 2011.godine i tome ste prilagoditi svu svoju politiku koja je doživjela svoj vrhunac 2014.u 12.mjesecu u noći prvog izbornog kruga kada premijer izlazi i kaže politika mi ili oni. mi ili oni. To je vrijednost oko koje ćemo se dijeliti i oko koje ćemo dobivati glasove. To je vaša politika i onda ima rezultate danas u ovome što vidimo. Upravo to, politika mi ili oni je već poražena jedanput gospodo, bit će poražena i drugi put. Vi nastavite na svoj način, vi jeste promijenili dlaku ali ćud je ostala ista. I ponašate se isto onako kao i oni ljudi ili ona stranka koju ste naslijedili i nikad se od nje odrekli niste, kao i vrijednosti kojima se klanjate a zamjerate svima ostalima vrijednosti kojima se oni klanjaju. Takva politika doživjet će slom upravo na izborima, politika mi ili oni koju ste vi stavili u ovo društvo bit će poražena još jedanput. Sad će ova replika doživjeti svoj odgovor. Izvolite Melita Mulić. **Mulić, Melita (SDP)** Hvala vam. Vi konstantno ponavljate neistine, valjda uvjereni da će oni postati istine. Vi ste ti koji su rehabilitirali komunizam. Tko ovdje govori s ove strane, iz lijevog građanskog političkog prostora ikada o komunizmu? Kada smo već kod ove stranke mi imamo vrlo jasan stav u osudi svih totalističkih režima. Vi svojim ponašanjem i govorom upravo najavljujete uvođenje jednoga takvoga, a dok god se takvo ponašate mi ćemo biti i ostati brana slobodi govora koja neće ugrožavati druge.

Ja vjerojatno poslije ovog govora neću dobiti ovakve aplauze ali nemam ni namjeru o ovoj temi razgovarati sa emocijama, sa emocijama niti sa nekakvim ideološkim pretpostavkama, premisama nego želim dati ocjenu u ime kluba ove analize stanja po radnim segmentima društvenog života koju je dala gospođa pučka pravobraniteljica sa svojom ekipom. I mislimo generalno prvo da je ovo vrlo dobar izvještaj, vrlo dobar, vrlo sistematičan, obiman izvještaj ne samo po broju stranica 280 ili koliko, nego i po broju tema koje su u tom izvještaju obrađene i analizirane. I zato bi mi taj izvještaj da ne budemo neumjesni ali pohvaliti i u svakom slučaju ćemo ga podržati. Ono što je loša konstatacija na početku da mi takve izvještaje imamo iz godine u godinu, odnosno podaci se provlače iz godine u godinu, jer već 7,8 godina gotovo možemo ponoviti iste rasprave kad govorimo o ovom izvještaju što naravno nije dobro. Vidimo da se pomaci po određenim društvenim pojavama mjere u nekakvim promilima a mi onda iz nekakvog zadovoljstva kažemo evo sad je nešto bolje nego u 2014., nego li 2013.godine. Ja neću govoriti o ovim stvarima o kojima ste vi ovdje polemizirali ali ću se fokusirati na činjenice da ukažem da sustavno nešto ovdje ne štima kao što je gospođa pučka pravobraniteljica u tezama to i sugerirala. Zbog obima tema ću se fokusirati na besplatnu pravnu pomoć, na obnovu i stambeno zbrinjavanje i diskriminaciju, poglavlje o diskriminaciji koje su dominantne teme interesa i fokusa pripadnika nacionalnih manjina, a naročito pripadnika Srpske nacionalne manjine bez namjere da podcjenjujem ostale krupne društvene teme kao što su ovrhe, uzdržavanja, zatvorski sustav itd. To je svaka tema o kojoj bi se moglo razgovarati puno više nego što ovih 15 minuta to nama omogućava. Besplatna pravna pomoć je nešto što smo mi kao projekat u prethodnim našim raspravama podržali jer smatramo da se treba sa besplatnom pravnom pomoći ispuniti osnovna zadaća tog koncepta, a to je da se omogući slabijim osobama slabijeg socio-ekonomskog stanja pristup pravosuđu i javnim tijelima, potpunim ili djelomičnim osiguravanjem plaćanja troškova koje se odnose i na sekundarnu i na primarnu pravnu pomoć. Dakle, govorimo o potrebi da se određenoj socijalnoj kategoriji omogući da ostvare svoja elementarna prava pred pravosudnim aparatom RH kada oni za to nemaju elementarnih materijalni uvjeta, a imaju potrebe. I onda smo ovdje zaključili da je osnovna zapreka za efikasno provođenje efikasne pravne pomoći upravo novac. Rekli smo da je u proračunu izdvojeno nešto više sredstava 2014.nego i 2013., ali je to još uvijek svega 0,13% eura po glavi stanovnika i daleko, daleko ispod nekog standarda koji izdvaja EU. EU izdvaja EU. EU izdvaja negdje oko 0,76% eura po stanovniku za besplatnu pravnu pomoć što se smatra nekakvim normalnim standardom zaštite ljudskih prava unutar domicilnog pravnog sustava. Ono što je još gori podatak, alarmantniji podatak jeste iskustvo iz jedne grupacije iz Siska koji kažu da se da se udruge koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći od države financiraju sa svega 9,8%, a da ostatak troškova od 90% se se financira iz raznih projekata odnosno stranih projekata stranih donatora. Mislim da to nije dobro, mislim da je to pogrešan koncept i da stvar pojednostavim, ukoliko se ovako nastavi financiranje besplatne pravne pomoći onda ćemo reći da ukoliko nema stranih donatora nema ni besplatne pravne pomoći džaba smo donosili Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i to nije dobro. Onaj tko nije osjetio potrebu za takvom vrstom pomoći i tko nije koristio usluge besplatne pravne pomoći, ne zna o kakvom se ozbiljnom društvenom problemu ovdje radi. Isto tako je zaključak i iskustvo sa terena da besplatna pravna pomoć ne može funkcionirati ukoliko nemamo izgrađenu mrežu službi pogotovo na prostoru posebne državne skrbi. Ne možete mi reći da čovjek iz Like, iz Gračaca, iz sela podno Plješevice može koristiti besplatnu pravnu pomoć ako se prva služba nalazi negdje u Zadru ili najbliže ili u Karlovcu itd. Prema tome, nemojmo praviti umjetnost radi umjetnosti, nemojmo donositi propise samo da bi donosili propise ukoliko se te stvari na terenu ne mogu efikasno provesti. Druga krupna stvar koja se tiče našeg posebnog interesa jeste izvještaj o stanju obnove i stambenog zbrinjavanja tema o kojoj se puno priča ovih 20 godina i na kraju zbog javnosti se mora zaključiti da učinak nije zadovoljavajući. Dakle ovdje je pučka pravobraniteljica uvodno napravila jedno vrlo dobro iskustvo jedne osobe koja ima invaliditetno dijete i treba dobiti dobiti izgradnju nove kuće. Dakle sva peripetija oko dostave dokumentacije službama je ovdje u ovom pasusu rečena, odnos službi koje izlaze na teren procjenjuju nekretnine su često bahate i drske itd., itd. Ona se postavlja pitanje kakvu smo mi to službu oko obnove i stambenog zbrinjavanja uspostavili? Ukupan broj zahtjeva 2014.godine za obnovu i stambeno zbrinjavanje bio je 11 tisuća i nešto, od toga je riješeno 8.500 i to negativno, riješeno je negativno odbijanjem ili odbačajem tih zahtjeva. Dakle svega je negdje oko 7% takvih zahtjeva pozitivno riješeno odnosno negdje oko 637 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje do 2014.godine pozitivno riješeno. Preostalo je još preko 3.000 zahtjeva koji nisu ušli ni u postupak rješavanja. Dakle, da li onda ovdje imamo komentara, treba li komentirati više samo ovu priču oko stambenog zbrinjavanja na kojoj mi inzistiramo kod svakog proračuna pri tome je u 2014.podneseno još negdje oko 1.500 novih zahtjeva što će dodatno zagušiti cijeli taj proces i stvoriti dodatno usko grlo. Bivši nositelji stanarskog prava su podnijeli 5.000 zahtjeva za stambeno za stambeno zbrinjavanje na području cijele RH i na područje od posebne državne skrbi i od toga zajedno sa gradom Zagrebom donijeto je svega 148 pozitivnih rješenja, dakle riješeno je tek 13%. Da li ovo treba komentirati? Ja mislim da ovo sve skupa skupa govori dovoljno samo za sebe. I onda je naravno vrlo korektno pučka pravobraniteljica konstatirala, dijagnosticirala zbog čega se sve ovo dešava zato što imamo postupanje činovnika odnosno ljudi koji su u službi na način da zadržavaju ljude 10 i više godina sa njihovim zahtjevima, ne obavještavaju ih kako treba. Posljedice toga da korisnici nakon 5 ili 6 godina iščekivanja nekakvih rješenja budu obaviješteni, da ih trebaju dopuniti zahtjeve itd., itd. Stvar vrtimo u krug na štetu tih jadnih ljudi koji se nadaju da će nakon 20 godina dobiti stambeno zbrinjavanje a zbog određenih zbog određenih činovničkih aljkavosti ja bih rekao čak i opstrukcija na nivou pojedinih ureda državnih uprava na nivou županija, namjernih opstrukcija imamo ovakav rezultat stambenog zbrinjavanja kakav je sada. U otkupu stanova što je vrlo interesantno posebno za prostor podunavlja, vidimo da je pripremljeno 470 zahtjeva bivših nositelja stanarskog prava za otkup stanova, pripremljeno je 38 ugovora a potpisano je svega 17. Znate zašto? Zato što su cijene previsoke, zato što su nekorektno visoke cijene za otkup tih stanova. I vi ste potpuno ispravno predložili da se ti kriteriji zakonskim okvirom trebaju ujednačiti. Dakle treba svesti na onaj nivo cijena koje su to bile u vrijeme kada se vodio otkup stanova građana većinskoga stanovništva dakle kada su svi ostali građani mogli izvan podunavlja otkupljivati stanove. Na tu cijenu treba to svesti. Jer u podunavlju se radi o ljudima koji jedva preživljavaju, koji su socijalna kategorija i kada vi njima prodajete danas kvadrat stana po 400 ili više eura ne možete onda očekivati da oni to doživljavaju kao privilegiju koju im je država dala. Kod diskriminacije se ovdje govori o činjenicama. Nažalost činjenica jeste da još uvijek pripadnici Srpske manjinske zajednice u Republici Hrvatskoj osjećaju ono što nije dobro, osjećaju određeno nepovjerenje i zazor prema nadležnim tijelima i institucijama. Često se njihovi zahtjevi, njihovi zahtjevi se vrlo često anonimno se prijavljuju jer se boje određene, sustežu određene, sustežu se pokretanja određenih sudskih postupaka jer se boje osude javnosti. Ljudi imaju određeni strah što naravno nije dobro. 20 godina nakon rata smo trebali postići izgrađenije i zdravije društvo i ljudi koji su pripadnici Srpske nacionalne manjine ne bi se smjeli u komunikaciji sa državnim organima osjećati i ne bi trebali imati strah od tih organa. Trebali bi ih konačno početi doživljavati kao organe države u kojoj žive dakle svoje države. Prema tome, o tome treba razmisliti, istina je obično negdje na sredini, tako kaže život, odnosno vjerojatno postoji određeno nepovjerenje kod ljudi. Međutim, isto tako postoji i određeno i negativno ponašanje od državnih činovnika u kontaktima sa tim ljudima. Najčešće se ovdje radi o diskriminacijama po osnovi rada i zapošljavanja. Vidimo da pripadnici Srpske nacionalne manjine imaju najveći problem kod zapošljavanja, odnosno kod konkurencije pri zapošljavanju a ne prijavljuju to iz čistog razloga ako se žalim bojim se da nikad posao neću dobiti. To nije dobar osjećaj i to nije dobra poruka. Osim toga ljudi nemaju više novaca za nekakve skupe sudske postupke u radnim sporovima istjerujući svoju pravdu a ne vidi da će je moći dobiti. Što se tiče segmenta govora mržnje, mi bi ovdje mogli navesti niz primjera, naravno spomenuti je i bilten Srpskog narodnog vijeća, ja ću samo reći da je ovo jedna ozbiljna studija urađena o govoru mržnje u javnom prostoru, na portalima, grafitima, javnim nastupima itd.. Ja ovo neću prepričavati, može pročitati tko god to želi. Ima masa tih primjera. I masa tih primjera upravo jeste bila razlog zbog čega su između ostaloga i pripadnici Kluba zastupnika Nacionalnih manjina donijeli Deklaraciju o kojoj naravno svatko ima pravo da misli na svoj način. Ja ovdje kod govora mržnje mogu spomenuti dakle već uobičajene stvari koje se dešavaju na stadionima, to mi svi znamo. Znamo kakva su vrsta skandiranja, koje su poruke sa tih javnih manifestacija. Interesantan je bio i onaj poziv na bojkot preko društvenih mreža, na bojkot prodavaonica u Vukovaru proizvoda čiji su vlasnici ti trgovina pripadnici srpske manjine. Naravno da s time se ne možemo podičiti jer se radi o portalu koji je veoma posjećen. Dakle poruka je bila namijenjena vrlo velikom broju ljudi itd., itd. Ali ono što mi smeta, ću samo jedan primjer. Dakle imamo u Baranji jednu ženu, jednu djevojku koja je vrlo veliki entuzijasta i jedini ženski nogometni sudac koja samo zato što je pripadnica srpske manjine ne može, ima problem kod županijske nogometne organizacije da položi sudačke ispite. Kada dođe na utakmicu, da sudu joj utakmicu viču joj četnikušo, itd., itd. sa stadiona. Umjesto da kažemo hvala što imamo takvu jednu mladu ženu koja ima volje da se bavi sportom u načelu muškim sportom, koja je europski sudac, koju bi u Njemačkoj vjerojatno puno drugačije tretirali, mi joj ubijamo svaku volju, I na kraju mislim da ovaj izvještaj kakav jeste treba podržati i mi ćemo kao i svake godine dati punu podršku pučkoj pravobraniteljici da posao detektiranja anomalija u društvu radi kao što je radila i do sada. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sada prelazimo na replike. Najprije poštovani Furio Radin. Hvala lijepa. Neka bude odmah jasno da ću ja govoriti ovdje ne ko boljševik nego po prirodi i definiciji ko menševik, jer mi pripadnici nacionalnih manjina se definiramo ko menjševici a ko boljševici. Tako neka bude jasno. Tako da ne budu moje riječi interpretirane na pogrešan način. Ponukala me, kolega Horvat ponukala me je vaša rasprava o stambenome pitanju povezana sa raspravom o Deklaraciji. Nemojmo nikada zaboraviti, pripadnici nacionalnih manjina, i to govorim doista otvorenoga srca, imaju povećani osjećaj za diskriminaciju. Nemojmo zaboravit da preko naših leđa u nekoliko razdoblja povijesti Hrvatske se riješilo stambeno pitanje, riješilo se '50.-ih godina preko leđa Talijana koji su morali napustiti Istru i Dalmaciju i Rijeku, 300 000 minimum, riješilo kad su morali napustiti Nijemci. Riješilo se stambeno pitanje kad je 380 000 Srba nedostajalo između '91. i 2001. Tako kada se govori o tome zašto mi donesemo deklaraciju zapamtite jednu stvar, 25% stanovništva Hrvatske nestaje tijekom 70 godina na popisima stanovništva. Evo naš doprinos rješavanju stambenog pitanja Hrvatske. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani Mile Horvat. Uvaženi kolega Furio, dakle ja o menševicima i boljševicima ne bih sad govorio, ali se u načelima slažem s vama da je to vrlo interesantna definicija našeg položaja menševici. Stambeno zbrinjavanje je vječna tema, ali ono što ja ovdje hoću da kažem, neshvatljivo je da je netko podnio zahtjev za stambeno zbrinjavanje prije 10 godina i nakon 10 godina mu se odgovara da mu je zahtjev nepotpun i da se mora dopuniti. To su stvari na koje je korektno ukazala i gospođa pučka pravobraniteljica, ali to život govori. Ovaj broj neriješenih predmeta, odnosno riješenih svega 9% ili 13% govori da nešto u sustavu koji smo stvorili ne štima. Iskustvo sad kaže u zadnjih godinu dana da dobrim dijelom ljudi na terenu, dakle naši državni činovnici koji rade po uredima državne, po županijskim uredima namjerno opstruiraju rješenje, donošenje tih rješenja. I nama se obraćaju ljudi koji kažu pa podnijeli smo zahtjev pa još uvijek ni rješenja nismo dobili, a nekretninu ne znamo kad ćemo dobiti. I to nije dobro i zato smo mi kao pripadnici srpske manjinske zajednice i članovi našeg kluba stalno govorimo i vjerojatno smo već svima dosadili, a definitivno sustav ne štima. Imamo trom, neefikasan sustav u kome ima više kočničara nego onih koji žele neke stvari riješiti i o toj stvari govorim. A kad ste govorili o o prošlim vremenima, pamtimo mi kod nas u Baranji mnoge kolonizacije i sve se to puno prije rješavalo, lakše rješavalo kad je sistem htio da riješi i kad je država ima volje da nešto riješi ona je nekom dala i kolonizirala ga, naselila, dala mu kuću. Ovaj se očito radi o nedostatku volje u proteklih 20 godina, ne samo prethodnih i ove Vlade, ali i prethodnih Vlada do sada.

ali dobro nisam puni ni falio, iz iste ste stranke, a ispričavam se Horvat. Smeta me što neki ljudi koji su došli kao izbjeglice u Hrvatsku, primila ih je Hrvatska široke ruke, najela, napila, školovala i onda došli su i u Sabor i grade političku karijeru na pljuvanju po Hrvatskoj. To je politika kratkog dosega. Smeta me i što pravobraniteljica gotovo da je napravila popis što mi u Hrvatskoj ne bi smjeli pjevati, što ne bi smjeli govorit, pa i ti glupi izrazi ili pametni izrazi ″za dom spremni″, to uopće nije ustaški pozdrav, to je … uzela kao što je uzela kunu. Prema tome, on u svom sadržaju ne znači ništa kao što ja kao pionir mora sam u razredu reći mirno, za domovinu s Titom, a razred je reka naprijed. To je sadržaj istog značenja, a poslužila se jedna država s time i sad mi morali, imali kompleks manje vrijednosti jer nam je to … javna pravobraniteljica. Od koga me ona brani upozoravajući na to? Ali kolega Horvat, mene je zainteresiralo ustvari ovo što vi tražite da se sad stanovi trebaju dati nekome po onoj cijeni kao što je bilo '91. Ja nemam ništa protiv, ali tražim da ja sam stan otkupio '91., za dvosobni stan dao sam 35 000 maraka. Ja sam u ono vrijeme moga kupit stan od 100 kvadrata na Terazijama. Nek se i meni na neki način omogući da ja za tu lovu, za taj novac što sam moga onda kupit u Beogradu, nek mogu danas kupit u Beogradu i pristao bih vrlo rado na to. Znači ne znam kako vi to mislite da bi se to moglo, ako ja danas moram platit za jedan stan ovoliko, za onaj onoliko. Na repliku odgovara Mile Horvat. **Horvat, doktore Dujomire, dakle vi ste tu neke stvari htjele reći pa ste neprimjerene relacije povezali, Terazija sa ovom grupom jadnika kojima kojima je vrijeme da već dobiju mogućnost da otkupe svoje stanove u kojima su živjeli prije rata i izdvajali iz nekih stambenih fondova u izgradnju tih stanova. Kad govorite o cijeni nitko ovdje ne traži da se ti stanovi dijele za badava, ali ako su se '91. godine stanovi prodavali i vezali za neki realni ekvivalent '91. godine mi mislimo da bi bilo najnormalnije i najpoštenije i najhumanije da se i danas cijene vežu za nekakav realan ekvivalent '91. godine. Da li je to broj plaća '91., da li je to neka druga ekonomska kategorija. Mi samo to tražimo, da se taj ekvivalent izjednači '91., 2014. kad ljudi imaju mogućnost odnosno imaju pravo pravo da otkupe stan u kojem su živjeli cijeli život i na kraju neki se čak i nisu makli iz tog stana, ali su zato što su nositelji, bivši nositelji stanarskog prava nemaju pravo nego su zaštićeni najmoprimci, nemaju ga pravo otkupit. Mi samo to tražimo da se nekakav logički, logična ekonomska kategorija u paritetu uspostavi danas i onda kad su svi ostali građani Republike Hrvatske mogli kupiti stan. Što se tiče pozdrava, dakle svatko može imati svoje mišljenje o tome. "Za dom spremni" je za pripadnike srpske zajednice vrlo teška i bolna historijska asocijacija. Ne osporavamo nekome da to smatra drugačije, ali mi to doživljavamo kroz vrlo velike historijske traume i zato nam to smeta kad se kaže. Jednako kao što postoje s druge strane nekaki četnički povici koji nam smetaju bez razlike.

Pa ne daje se izbeglicama, to su hrvatski građani, to su stanovništvo Republike Hrvatske koje je izgradilo ovu državu u svim, u prošlosti dalekoj i koje je ostvarilo ne samo svoj kapital, nego kapital i Republike Hrvatske, pa danas ima problem pa čak i oko vraćanja svoje imovine, upisa vlasništva u zemljišne knjige. Znam da je malo vremena i da niste mogli o tome da govorite. Gospodin Radin je rekao koliki je manjak Srba samo u tom periodu od 10 godina i kako se teško vraćaju. Dobro ste istakli diskriminacija na svim poljima. Govorili ste o dvojezičnim tablama, dvojezičnim natpisima. Mi čak imamo, dakle u dnevnom redu pod tačkom 41. Predlog zaključka o problematici postojanja dvojezičnih natpisa i primjene Ustavnog zakona. Dakle, znamo tendencije koje su bile prošle godine da se smanje prava nacionalnih manjina, da se smanje prava Srba. Svugdje natpisi ne samo u Vukovaru: "Ubi Srbina, Srbe na vrbe." itd. Čudi me, znam da niste mogli verovatno nije bilo vreme da spomenute recimo civilne žrtve rata Srbe koji još do danas nisu priznate. Ili recimo probleme koji su još i duži, recimo neregistracija škola na srpskom jeziku ili recimo pismo koje se širilo u Belom Manastiru i u Baranji ukupno. Ali u svakom slučaju u ovoj raspravi koju ste imali ja mislim da ste istakli dosta stvari koje je trebalo, ali evo možda još dodatke onoga što niste uspjeli. Hvala. dakle ja sam rekao uvodno da je premalo vremena da bi se ova problematika obuhvatila i analizirala. Iz ovog izveštaja dosta toga ste vi ovdje natuknuli, međutim ono što bih htjeo da kažem sad u vašoj replici me potakla činjenica povratka. Budimo iskreni prema sebi. Masa prostora u RH je prazna. To su uglavnom prostori iz kojih su ljudi otišli i teško će se vratiti, prvo zato što im to država osporava na način kao što smo to danas u raspravi rekli. Drugo, zato što i kad se vrate u obnovljene kuće nemaju nikakvu egzistenciju ni šansu za život. I mladi ljudi se vjerojatno neće vratiti u Liku, neće se vratiti u centralni dio zapadne Slavonije i to su pusti prostori. I ne može biti interes ove države da ima puste prostore u svom mekom trbuhu. Tu gdje je bog stvorio najljepšu prirodu i najljepše potencijale nema ljudi. I pravili smo skupe ceste, prometnice fantastičnih kvaliteta, ali nema ljudi. I činjenica jeste da su to prostori gdje mogu živjet samo ljudi koji su se rodili tu. Mi smo bili u prilici da čujemo i neke ljude koji su doseljeni, naseljeni u neke prostore. Nisu zadovoljni, nisu zadovoljni ljudi oko Voćina i smatraju se nakon 20 godina da nisu dobro došli, da im država nije pružila ono što im je rekla da će pružiti, da se nisu socijalizirali i razmišljaju da odu. A u njihovim kućama su nekad živjeli Srbi. I samo oni mogu da žive tu i da prežive u takvom ambijentu u kom su se rodili. E to je stvar koja meni smeta. I smeta mi što država realno ne kaže slušajte ljudi, hajdemo popunit prostor sa našim ljudima, hajmo uradit sve. Neka košta koliko košta, ta investicija će se vrlo brzo vratiti u ukupno društvo. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime klub HSU-a govorit će poštovani Željko Šemper. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice sa zamjenicima, kolegice i kolege. Pred nama je izvješće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu koje nam statistički pokazuje manji broj predmeta za 244 ili 7% u odnosu na 2013. godinu. Izvješće je utemeljeno na pritužbama građana koji se osjećaju diskriminirano ili smatraju da su im povrijeđena neka prava. Iz svih pritužbi građana proizlazi nezadovoljstvo i nepovjerenje građana prema institucijama kojima se oni obraćaju radi uočenih problema. Prije svega, građani posebno starije dobi nemaju dovoljno informacija kome se trebaju obratiti za rješenje njihovog problema, kako mogu i tko može zaštititi njihova prava, koja je institucija nadležna za to? Mnogi od njih osjećaju nepravdu u sudskim i upravnim postupcima, pa se u svom neznanju obraćaju instituciji pučke pravobraniteljice. Brojne pritužbe proizlaze iz teškog socijalnog stanja, a najveći rast pritužbi se odnosi na problem ovrha, gdje se broj povećao za trećinu. Mnogo građana je bilo izloženo raznim ovrhama kao posljedici gospodarske krize i teškog socijalnog stanja. U svojoj raspravi u ime kluba Hrvatske stranke umirovljenika najviše ću se zadržati na području mirovinskog osiguranja gdje su od 1.1.2014. u primjeni izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, a neke pritužbe su bile i na aktivnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dolaskom krize 2008. godine pa do danas izgubljeno je 207000 radnih mjesta, a u mirovinu je otišlo 75000 umirovljenika. Pa su se ova nepovoljna gospodarska kretanja, demografski problemi i nepovoljan omjer zaposlenih umirovljenika odrazili i na mirovinski sustav. Jedna od primjedbi pravobraniteljice je i neisplata mirovina korisnicima koji nemaju ili nisu dostavili OIB u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Na početku akcije od rujna 2014. godine takvih je bilo 115000 kojima se mirovina isplaćuje i u inozemstvu i 10 tisuća u Hrvatskoj. Sa 16. travnjem ove godine još je ostalo 2433 osobe koje uz sve slanje poziva, telefonske kontakte, provjere adresa posao nije priveden kraju. Svaka država svake godine od korisnika mirovine koji živi u drugoj državi traži potvrdu o životu jer praksa pokazuje da su se mirovine isplaćivale i preminulim osobama. Tako je i ovom akcijom onemogućena daljnja nepripadna isplata mirovina za 276 korisnika koji su umrli prije te akcije prije 30. rujna 2013. godine, a i dalje su primali mirovinu. Tako ukupno isplaćena nepripadna svota mirovine za te korisnike iznosila je 6,5 milijuna a do danas je vraćeno 4 milijuna i 174 tisuće. Iz izvješća je vidljivo da se svake godine povećava broj pritužbi zbog diskriminacije svih vrsta. I Klub zastupnika HSU-a uputio je pravobraniteljici sumnju na moguću diskriminaciju po dobi vozača na obvezni zdravstveni pregled kod produljenja vozačkih dozvola nakon 65. godine života. Pravobraniteljica je od nadležnih tijela od MUP-a zatražila podatke o utjecaju životne dobi na slabljenje psihofizičkih sposobnosti pojedinaca, broja prometnih nesreća u kojima su sudjelovali odnosno skrivili vozači 65+ u odnosu na ukupan broj nesreća kao i druge podatke koje bi mogli argumentirati ovu sumnju na diskriminaciju. No u međuvremenu prije 7 dana izvršena je izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim je otklonjena svaka primjedba na postupak produljenja vozačkih dozvola za vozače starije od 65 godina života. A naravno prema tome odgovor pučke pravobraniteljice da li je naša sumnja na diskriminaciju vozača 65+ bila opravdana dobit ćemo kad dobije sve tražene podatke od MUP-a. Pritužba osiguranika i umirovljenika dolaze od onih s prebivalištem u BiH i Srbiji, ali i od umirovljenika koji žive u RH a mirovine su zaradili u tim državama. Iako Hrvatska putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ima potpisane sporazume o međunarodnoj suradnji s inozemnim nositeljima mirovinskog osiguranja naši osiguranici imaju dosta problema kod pribavljanja podataka potrebnih za ostvarenje prava iz mirovinskog osiguranja a umirovljenicima kasni isplata mirovine, ne priznaje im se liječnička dokumentacija, smanjuju im se mirovine, dugo se čeka na rješenja. I nama u klubu HSU-a su se umirovljenici često obraćali kad više nisu znali kome da se obrate za pomoć. Kao i 2013. i sada je preporuka pučke pravobraniteljice prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u cilju izmjena sporazuma i što bolje informiranosti građana u pogledu ostvarenja svojih mirovinskih prava. Pravobraniteljica postavlja pitanje i kontradikcije odlaska u prijevremenu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika uz uvjete odlaska u mirovinu sa 60 godina života i 41 godinom staža u odnosu na odlazak sa 67 godina. Od 1.01. ove godine izmjenom ZOM-a sada je to starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika. Tom odredbom je omogućeno stjecanje prava na mirovinu osiguranicima koji su u svijet rada ušli sa 17. ili 18. godina, ostvarili dugogodišnji staž, čak i više od 41 godine u određenim zanimanjima. Na taj način im se osigurava odgovarajuća zaštita jer s obzirom na rani ulazak u svijet rada više nisu u mogućnosti da rade do 65. ili prema izmjenama ZOM-a do 67. godine jer bi onda trebali ostvariti staž od 48 ili 50 godina. I danas mi se ujutro javio jedan čovjek koji se informira jer ima 48 godina staža i 66 godina života i još uvijek radi, ali to su izuzeci. Tu je problem mogućnosti pritužbe onih što tu povoljnost retroaktivno ne mogu ostvariti korisnici koji su po istim uvjetima u mirovine otišli prije 1. siječnja 2014. godine. Određene pritužbe došle su od korisnika mirovine, posebno branitelja, zbog razdvajanja mirovine na mirovinu ostvarenu prema posebnom propisu i na mirovinu ostvarenu prema mirovinskom stažu. U postupku pritužbi najviše je primjedbi bilo na tzv. faktor pretvorbe prema vrstama mirovine, a zabunu je stvarao omjer izračunatih iznosa mirovine u odnosu na omjer staža. Korisnici tih mirovina u obzir su uzimali samo omjer godina staža, a nisu uračunali i povoljne uvjete koje su ostvarili korisnici u izračunu mirovine po posebnim propisima. Primjerice, djelatne vojne osobe su na prosječan vrijednosni bod dobivali povećanje od 45%, braniteljima se mirovina uvećavala dodacima od 10 do 30%. Postoji strah od smanjenja mirovina, ali ova odredba djeluje na dvojaki način. Negativno u slučaju usklađivanja i pozitivno kod smanjenja mirovina. U slučaju redovnog usklađivanja mirovina neće se uskladiti dio mirovine po posebnom propisu sve dok rast BDP-a ne bude 2% i dok deficit državnog proračuna ne bude ispod 3%. Kada nema usklađivanja nema nikakvih promjena, ukupan iznos mirovine ostaje isti kakav je bio i prije razdvajanja. U slučaju smanjenja takvih mirovina kakvih je bilo 2009. i 2012. godine od 10% smanjenje se neće odnositi na dio mirovine ostvaren prema ostvarenom mirovinskom stažu već samo na dio mirovine ostvaren prema posebnim propisima. I poštovana pravobraniteljice kad već govorimo o mirovinama ja koristim ovu prigodu da i vama skrenem pažnju na jednu nepravdu u mirovinskom sustavu, a to su obiteljske mirovine kod kojih bračni partneri u dugogodišnjem stažu uplaćuju sve doprinose, a u slučaju prerane smrti jednog od njih preživjeli partner može birati ostati na svojoj mirovini ili uzeti 70% mirovine preminulog partnera. Što je gotovo isto isto ili mala razlika. Na taj način uplaćeni doprinosi preminulog partnera odlaze u solidarnost ili socijalu na mirovine onih koji nisu radili a prosječna obiteljska mirovina iznosi 1887 kuna što je tek trećina prosječne plaće. Nažalost Europska komisija o njima ništa ne govori već predlaže još strožu penalizaciju prijevremenih mirovina. I vi ste kao pravobraniteljica uočili kako ni u 2014. godini nije bila uvedena kako ste u uvodnom izlaganju rekli državna mirovina. Ja se osobno ne mogu složiti da se to zove državna državna mirovna jer mirovna je samo posljedica radnog staža i uplaćenih doprinosa, može se zvati naknada za starost, socijalna naknada, primjerice Slovenija ima takav naziv, ima 172 eura ali to što je bitno ne ide na teret mirovinskih fondova nego na teret socijalne skrbi. Tu je i problem 205 tisuća korisnika najnižih mirovina čija prosječna mirovna iznosi 1414 kuna što je tek četvrtina prosječne plaće i nedostatno za dostojanstvenu starost. Sve ovo pokazuje da se treba donijeti strategija sustava socijalnih naknada, katalog svih socijalnih naknada i jedinstveni kriterij za dobivanje naknada na državnoj i lokalno regionalnoj razini. Isto tako i dosta umirovljenika s vrlo niskim primanjima ne mogu podmirit svoje redovne obaveze pa pribjegavaju sklapanju ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju gdje ih očekuju razne zamke onih koji samo vrebaju da se okoriste njihovom imovinom i nekretninama. I na kraju predlažemo da institucija pučke pravobraniteljice ojača odjel i pojača napore u rješavanju problema starijih osoba i umirovljenika, te posebno od opasnosti od sklapanja štetnih ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju. I klub HSU-a podržat će ovo izvješće.

Hrvatski laburisti prihvatit će ovo izvješće pučke pravobraniteljice za 2014.godinu, ali u raspravi itekako želimo ukazati na nekoliko stvari pa ćemo se i mi fokusirati, dakle ja ću govorit, akcent stavit na tri problema koja smatram da su itekako važna. U svom uvodnom izlaganja, odnosno u uvodu ovog izvješća navodite da ne povjerenje građana prema institucijama i dalje je izuzetno veliko i da nedostaju informacije o tome koje je tijelo nadležno za njihov problem i kako mogu zaštiti svoja prava. Toga smo svi svakodnevno svjedoci. Ono što bi vam možda predložila da s obzirom na veliki broj predmeta koji radite i koji evo u toku godine vodite da taj vaš rad ipak na neki način bude prepoznatljiv da možda na svojim stranicama za sve građane stavite informaciju dakle kada imate puno predmeta istog sadržaja i iste problematike izvučete određeni zaključak i da onda taj zaključak kao takav stavite na svoje stranice da bi građani u tom trenutku dobili informaciju ako ništa drugo u koje se institucije obratiti a da ne dolaze ono kako se kaže vama na rame za plakanje, a onda ih vi upućujete. Moramo uzeti u obzir činjenicu da činjenicu da u RH imao sada tri ureda, dakle Zagreb, Osijek i Rijeka, da imamo velik dio nepokrivenog teritorija RH gdje građani nisu baš u prilici putovat u ta tri grada i ne mogu ostvariti ona svoja prava, odnosno doći do jednog kvalitetnog i svrsishodnog odgovora. A mislim da bi ovakva praksa, dakle ono kao što recimo imamo ne znam na stranicama porezne uprave mišljenje porezne uprave da možda i vi tako prakticirate pa da onda iz iskustva zbog velikog broja istih predmeta, iste tematike možda stavite nekakvu obavijest pa da građani onda mogu znat. 113 preporuka koje ste napisali u ovom vašem izvješću jasno pokazuje da još imamo puno posla u zaštiti ljudskih prava u RH i da u tome uistinu po ovome što iščitavamo u vašem izvješću moramo sudjelovati svi dakle i resorna ministarstva, i nevladine organizacije ali dakako sva ona državna tijela koja na bilo koji način temeljem zakona imaju obavezu da izvrše ono što im je zakonom i propisano. Nažalost iz godine u godinu svjedoci smo toga da se baš preporuke ne izvršavaju onako kako bi se trebale izvršavat. Pitanje je koliko se izvješća ovakve naravi uzimaju za ozbiljno na tragu toga stavit ću akcent na ovaj vaš dio vezano za zaštitu okoliša i javnog zdravlja. Dakle, vaš ured obuhvaća praćenje funkcioniranja sustava zaštite okoliša u odnosu i na pristup informacijama, ali i sudjelovanje javnosti u procesima kreiranja i donošenja odluka, pristupa pravosuđu u pitanjima vezanim za okoliš te utjecaj čimbenika okoliša na zdravlje ljudi. Kao i prošle godine i u godinama prije toga u pritužbama se ponavljaju prijave u industrijskim postrojenjima te sumnjiva postupanja s otpadom i zabrinutost građana ponajviše se odnosi na ugrožavanje zdravlja života, na ugrožavanje zdravlja Međutim, očitovanja nadležnih tijela a to ste i u svom prošlogodišnjem izvješću prozvali Ministarstvo zaštite okoliša i prirode najčešće konstatiraju da povrede nema ili je postupak utvrđivanja u tijeku. Primjerice, sustav praćenja kvalitete zraka na području Istarske i Primorsko-goranske županije redovito ne bilježi onečišćenje zraka koja građani prijavljuju, a koja su vidljiva golim okom, te je potkrijepljena fotodokumentacijom. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nema nikakvu informaciju o priznatim naknadama šteta uzrokovanih onečišćenja okoliša koja su nanesene fizičkim ili pravnim osobama. Preporuke koje ste prošle godine, a dajete ih i ove godine Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Ministarstvu zdravlja tek su manjim dijelom provedene, stoga ih dajete, ponavljate i ove godine pa je i dalje potrebna jača suradnja na praćenju utjecaja okoliša na zdravlje. Dobili ste jedan dopis iz jedne istarske nevladine udruge odnosno udruge građana, planiranje korištenja ugljena kao energenta u budućoj TE Plomina C izaziva veliku pažnju i stručne i šire javnosti. Zaprimili ste pritužbu te inicijative građana koji su ponajviše zabrinuti zbog ugljena koji se planira uvoziti. Unatoč svim protivljenjima ekoloških udruga Vlada je u 2014.godini donijela odluku kojom se Projekt Rekonstrukcija TE Plomina odnosno zamjene postojećih blokova jedan i dva s blokom C u cilju modernizacije povećanja kapaciteta kao takav proglašava strateškim projektom. Međutim, u strateškom Planu razvoja javnog zdravstva od 2013.-2015.godine čiji je glavni nositelj i koordinator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, jedan od očekivanih rezultata je donesen i zakonodavni okvir i uspostavljen sustav praćenja, ocjenjivanja, kontrole i prevencije svih zdravstvenih rizika koji su određeni čimbenicima okoliša. Da bi se to ipak postiglo trebalo je zakonski urediti organizaciju, funkcioniranje i financiranje zdravstvene ekologije, uvesti obveznu procjenu utjecaja na zdravlje prije izgradnje industrijskih objekata i osigurati zakonske pretpostavke za njegovo provođenje. Međutim iz izvješća o provedenim aktivnostima plana u 2013., a sada to ponavljamo i u 2014.razvidno je da nedostaju provedbeni akti i održivi načini financiranja zdravstvene ekologije. Tijekom 2013.formirano je Interdisciplinarno povjerenstvo pri Ministarstvu zdravlja koje osim koordinacija aktivnosti između Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva zdravlja kao i drugih institucija može predlagati zakonska rješenja u cilju uređenja zdravstvene ekologije. Također u procesu izrade strateških dokumenta zaštite okoliša Ministarstvo zdravlja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kontinuirano predlaže uvođenje principa prethodne ocjene utjecaja na zdravlje za industrijske objekte, no bez rezultata. jednom jedinom primjeru svjedoci smo toga da iz godine u godinu pišući svoja izvješća upozoravajući na sve ono na što se građani tuže, davajući preporuke institucijama da se pridržavaju određenih zakonskih regulativa u ovom slučaju ne pridržavamo se čak ni Arhuške konvencije koju je Sabor ratificirao 2007.godine, možemo samo konstatirati da se ljudska prava i dalje sustavno da građani u zaštiti svojih prava uistinu nemaju nikoga kome bi se obratili sa saznanjem da će ih ta institucija u tom trenutku i sačuvati. Kada se 2012.godine donosio Zakon o pučkom pravobraniteljicu onda je Klub Laburista predlagao amandman upravo na tom tragu da se pučkom pravobranitelju ipak daju veće ovlasti u sankcioniranju onih koji se ne pridržavaju preporuka koje se daju jer inače čemu preporuke ako ih ne izvršavamo. Nažalost, Istrijani i Istrani i pogotovo Labinjani svjedoci su što znači rušenje ljudskih prava, što znači borba da bi se došlo do zaštite ljudskih prava jer sve studije koje su izrađene, a tiču se zdravlja odnosno bolesti pod utjecajem ekoloških čimbenika evo rezultiraju velikim, velikim problemima, ali se ništa po tom pitanju ne mijenja, mi određenu investiciju proglasimo strateškom investicijom, a sve preporuke koje iz godine u godinu vi kao Ured pučke pravobraniteljice iznosite pogotovo Ministarstvo zdravlja, da ne govorimo o Ministarstvu zaštite okoliša i prirode nema uistinu nikakvih utjecaja. Druga stvar na koju se želim referirati jeste postupanje policijskih službenika. Naime, slučajevi ukazuju da se veliki broj građana pogotovo štediša Raiffeisen zadruga, suočavaju sa teškoćama pri prijavljivanju policiji kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti jer podnošenje prijave policijski službenik ocjenjuje neopravdanim, a vi i ovdje u svom izvješću pišete da je to neprihvatljivo. Dakle, situacija je vrlo, vrlo alarmantna. Ne da ne preuzimaju policijski službenici određene kaznene prijave na koju svaki građanin ima pravo nego si uzimaju za pravo biti i sudac i odvjetnik i sve u tom trenutku i jednostavno građaninu reći da nema osnove za takvu prijavu i da se prijava ne želi ne želi prihvatiti. Mislim da imate vjerojatno i vi puno pritužbi po toj osnovi pa bi evo, evo, vraćam se na onaj moj početak, ako ništa drugo jedan naputak svim štedišama odnosno svim korisnicima kreditu u Raiffeisen zadrugama na koji način i kako se obratiti policiji a da policija u tom trenutku bude obvezna prihvatiti njihovu kaznenu prijavu. I zaključno na glavu 3.13, dakle tiče se ovrha, veliki broj građana i to isto tako navodite obraćali su se zbog zaštite primanja temeljem ugovora o djelu, te ugovora o autorskom djelu koja da bi bila zaštićena moraju biti jedina stalna novčana primanja što treba dokazati javnom ispravom a ovršenici nemaju informaciju tko i u kojem obliku tu ispravu izdaje. Vjerujte mi, ne samo da je nemaju ovršenici nego očito je nemaju ni naše institucije jer se loptica u kontinuitetu prebacuje iz Ministarstva pravosuđa na Ministarstvo financija. Činjenica jeste sljedeća, Porezna uprava mora izdati svakome tko to zatraži potvrdu da li je to njegovo jedino primanje odnosno da li je to njegov jedini dohodak. Imamo velik broj honoraraca, velik broj studenata koji nažalost ne mogu svoja prava o tome da je to isključivo njihov i jedini prihod od Porezne uprave ishoditi. Dakle to je jedini papir gdje Porezna uprava ukucavanjem u sistem i u sustavu u svakom trenutku može uistinu vidjeti da li mi je nešto prvi dohodak, 2., 3. ili 5. I ne vidim uistinu nikakve smetnje u tome da Porezna uprava te potvrde ne izdaje građanima jer dolazimo do apsurdne situacije da studenti koji evo studiraju i koji žele preko studenskog servisa raditi da bi olakšali svojim obiteljima a i sebi samima ne mogu ukoliko imaju ovršen račun, ne mogu dakle imati onaj dio zaštićenih primanja jer bez potvrde ne mogu taj zaštićeni račun ni otvoriti. I mislim, evo apeliram na vas ukoliko, da to ozbiljno uzmete u obzir, da napišete napišete jednu preporuku ili jedan naputak uistinu u Ministarstvo financija, odnosno u Poreznu upravu da su oni takvu potvrdu dužni izdati, tim više što smo ponovno svjedoci nejednakog postupanja poreznih uprava. Pa imamo situaciju da Poreznoj upravi, u Rijeci je to sasvim normalno da izdaje takvu potvrdu, Poreznoj upravi u Zagrebu to nije, pa onda Porezna u Zagrebu napada Poreznu u Rijeci da radi krivo il loše i građani jednostavno u tom neznanju i tom nejednakom postupanju ne osjećaju se, ne osjećaju se Zahvaljujem. U ime Kluba nacionalnih manjina, govoriti će poštovani zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana pučka pravobraniteljice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2014. godinu. Tema o kojoj možemo raspravljati svaki dan satima. Ja ću pokušati biti kratak i jasan. Moram reći da sam razočaran onim što izvješće pokazuje. Ono pokazuje da i dalje imamo jako ozbiljne probleme kada govorimo o statusu naših građana koji sukladno izvješću sve više pokazuju nepovjerenje prema institucijama i pravnom sustavu. Iako su građani nezadovoljni prije svega zbog teškog socijalnog stanja i svega što proizlazi iz toga, ja ću se naravno osvrnuti prije svega na položaj nacionalnih manjina koji ja predstavljam. Bez obzira što na ekonomskom planu imamo nagovještaje da se situacija popravlja 2014. godina je bila teška godina za sve građane, situaciju su pogoršale i poplave koje su mnogima oduzele i ono malo što su imali. Ovim putem bih posebno pohvalio otvaranje područnih ureda u Osijeku i Rijeci sa naglaskom da bi se to trebalo i proširiti. Građani su nedovoljno informirani o svojim pravima i mogućnostima a statistika pokazuje opravdanost otvaranja ovih ureda. Stoga, u ovoj i u sljedećoj godini očekujem otvaranje još područnih ureda i više truda oko informiranja građana, oko njihovih prava, posebno jer se u pravilu diskriminacija ne prijavljuje zbog nepovjerenja prema institucijama i neinformiranosti građana da to mogu učiniti. Izvješće pokazuje da je u 2014. godini bio prijavljen najveći broj predmeta koji se tiču diskriminacije još od 2009. godine kada uzmimo u obzir da se najveći broj tih pritužbi odnosi na diskriminaciju na temelju rase etničke pripadnosti ili boje kože te nacionalnog podrijetla, možemo reći da i dalje imamo značajan problem, odnosno prema prvenstveno nacionalnim manjinama. Podaci sa terena ali i izvješće Amnesty International za 2014. godinu pokazuju da su Romska i Srpska nacionalna manjina one koje su najčešće izložene spomenutoj diskriminaciji. Posebno treba istaknuti kako problem jezika koji je bio vrlo aktualan u medijima vezano za prava Srpske nacionalne manjine nije u potpunosti riješen. Ni za Romski jezik koji još uvijek nije priznat kao službeni manjinski jezik. Zbog toga su Romi zakinuti za određena prava koja bi priznavanjem manjinskog jezika podrazumijevalo. Posebno se želim i osvrnuti na činjenicu da još uvijek nisu ostvarene kvote, zapošljavanje nacionalnih manjina u tijelima državne uprave. Nije još uvijek postignuti željeni cilj od 5,5% što je nešto na čemu se treba aktivno raditi. To je posebno vidljivo analizom statistike koja je gotovo smiješna. I to jer je u tijelima državne uprave statistički zaposleno 0,01% Roma kojih prema neslužbenih procjenama u ukupnom broju stanovništva ima i do 1%, odnosno 0,40% službeno. Postoje brojne mogućnosti zapošljavanja nacionalnih manjina u tijela državne uprave koja su u potpunosti neiskorištena. Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova za 2014. primjerice ne spominje nacionalne manjine iako detaljno pokazuje trend zapošljavanja u ovom resoru po svim drugim kriterijima. Međutim, zapošljavanje nije jedini problem. Izvješće potvrđuje da se Romi susreću s diskriminacijom u svim sferama života, javnom informiranju i mediji, obrazovanju, znanosti i sportu, socijalnoj sigurnosti, pristup tim dobarima i uslugama, zdravstvenoj zaštiti, pravosuđu i upravi te stanovanju. Istraživanje koje je provedeno 2014. godine, a na koje su izvještaj … ukazuje na jednu skandaloznu činjenicu, ispitanicu u ovom istraživanju u postotku od 14,29% navode kako je Romska nacionalna manjina ona koju žele izbaciti iz Republike Hrvatske, a čak 15,51% navodi Srpsku nacionalnu manjinu. Podaci u izvještaju tako pokazuju da je etnička većina u najvećoj mjeri … zaštitu prava nacionalni manjina ne smatra bitnom, a diskriminaciju osim Srba i Roma doživljavaju i ostale nacionalne manjine: Albanci, Slovenci, Crnogorci i Bošnjaci. Ona se najčešće manifestira na Internetu i u sportu, a manje u javnim ustanovama što je dobro. Već sam nekoliko puta naglašavao da je institucionalni okvir vrlo dobar i da je puno napravljeno, ali nažalost nismo društvo i građane, očito očito nisu došli do razine svijesti koja je u ovom kontekstu jedna od najvećih prepreka da uspješno riješimo probleme, a koje danas pričamo. U zadnje vrijeme se osjeti kako se netolerancija sve više širi u javnom diskursu, čak među političkim elitama, medijima i građanima, pogotovo prema romskoj i srpskoj nacionalnoj manjini. Posebno se želim osvrnuti na rad medija, pogotovo javne televizije koja ne ispunjava obavezu emitiranja programa na manjinskim jezicima, a manjinskom tematikom se bavi uglavnom u posebnim emisijama koje ne privlače previše interes građana. U udarnim terminima se manjinska tematika spominje isključivo u negativnom kontekstu pa se najveći broj građana sa manjinskom tematikom susreće gotovo uvijek u kontekstu problema. Nadalje, zbog intenziviranja sukoba diljem svijeta možemo očekivati i sve veći priljev emigranata, odnosno tražitelje azila koji su prema izvješću također diskriminirani u Republici Hrvatskoj. Čak i mali broj emigranata koji ostvare pravo na azil često napuštaju Republiku Hrvatsku jer ne postoji dovoljno dobar mehanizam za integraciju tih ljudi u Republici Hrvatskoj te se oni sele u zapadnoeuropske države gdje su i njihove zajednice u boljem položaju. Među tražiteljima azila ima i određeni broj Roma, kao i ostalih pripadnika naroda koji su u Republici Hrvatskoj priznati kao nacionalne manjine. Ovo spominjem jer smo i mi iz Hrvatske ne tako davno bili prisiljeni zbog sličnih razloga migrirati te moramo imati više senzibiliteta za ljude koji su protiv svoje volje u potrazi za boljim životom. Značajan problem i odnos medija prema emigrantima kojih najčešće spominju u negativnom kontekstu kao ilegalci i kriminalci, ljudi sumnjivih motivacija i Dio Roma koji se za vrijeme Domovinskog rata zbog nesigurnosti odlučio na privremeni odlazak iz Republike Hrvatske, po povratku se našao na značajnim problemima oko pitanja državljanstva, pogotovo tada maloljetne djece. Izvještaj tako govori i o problemima koje imaju Romi rođeni u Republici Hrvatskoj, a koji su u nekom trenutku napustili državu bez riješenog statusa državljanstva. Tu se ističu slučajevi osoba koje državljanstvo nisu stekli kao maloljetnici, a potomci su pripadnika nacionalnih manjina i žive u državama nastalih raspadom bivše SFRJ. Takve osobe unatoč čvrstoj poveznici sa Republikom Hrvatskom otežano odnosno nikako ne ostvaruju pravo na državljanstvo, za razliku od pripadnika hrvatskog naroda koji u istoj situaciji gotovo ne nailaze na prepreke. Širi problem predstavljaju Romi koji nemaju niti jedno državljanstvo, problem na koji upozorava UNHCR, a koji nije ni približno riješen. Želim istaknuti da poseban problem u Republici Hrvatskoj imaju Romi sa Kosovima kojima nažalost nije omogućen povratak na njihovo ognjište, a također imaju problem s apliciranjem za hrvatsko državljanstvo zbog nemogućnosti nabavljanja potrebne dokumentacije od vlasti na Kosovu. S druge strane, informativni pravni centar iz Slavonskog Brda upozorava na problem nekolicine Roma koji su im se javili za pomoć, a kojima je zbog revizije matičnih ureda oduzeto državljanstvo, a koji nemaju mogućnost ponovnog pokretanja tog postupka zbog nemalih administrativnih troškova koji su nužni. Njihov prijedlog je da se svim osobama koje su u zadnjih 15 godina greškom stekli državljanstvo Republike Hrvatske taj status ponovno vrati, odnosno da se zatečeno stanje u Knjizi državljana treba pravno pravno regulirati na način da se svim osobama koje su greškom matičara bili upisani i stekli državljanstvo unazad 15 godina omogući zadržavanje državljanskog statusa. Gubitak državljanskog statusa jedne osobe se izravno reflektira i na sve ostale članove njegove obitelji ukoliko su i oni stekli državljanstvo Republike Hrvatske preko navedene osobe. Nadalje, neprihvatljivo je reći da je prirodno siromaštvo i socijalna isključenost Roma ima više dimenzija te djelovanje samo u jednom području teško može polučiti dugoročne i održive promjene. Mi već imamo nacionalne planove iz strategije koje pretpostavljaju djelovanje u svim područjima tako da nema potrebe da se širi nepotrebna skeptičnost oko pitanje integracije Roma u društvu. Ovakav pristup koji tvrdi da problemi postoji, ali da je njihovo dugoročno rješavanje nemoguće bez konkretnog prijedloga kako to učiniti, ne koristi nikome. Tu bih se posebno osvrnuo na preporuke koje Ured pravobraniteljice daje, a za koje nemamo povratnu informaciju o tome koliko su uspješne i koji je njihov stvarni utjecaj, koji je stvarni smisao i na koji način možemo znati rezultate rada Ureda pučkog pravobranitelja kad govorimo o stvarnim posljedicama za svakodnevni život građana. Čini se nikako, a to opet dobro ilustrira rastuće nepovjerenje građana prema institucijama općenito. Ono što želim reći, da je situacija takva da i Ured pučka pravobraniteljice možemo staviti na listu institucija prema kojima građani ne gaje posebno povjerenje. Ako se ne uspostavi mehanizam za paćenje efikasnosti ovih preporuka i njihovog utjecaja na rad institucija i drugih tijela na koje građani žale, onda se samo bavimo statistikom i utvrđivanjem problema, a ne njegovim rješavanjem. Stoga se nadam da ćemo u raspravi u Izveštaju za 2015. godinu imati točne podatke o tome kako, na kakav su prijem preporuke naišle kako bi imali točne pokazatelje gdje se diskriminacija najčešće pojavljuje. Podaci iz izvještaja govore o diskriminaciji Roma prilikom reguliranja boravka tijekom obrazovanja i pri traženju posla. Kako su im poznati slučajevi javnih mjesta na kojima je prešutno zabranjen ulaz Romima, ali i da su Romi neskloni zatražiti sudsku ili drugu zaštitu o diskriminaciji. Izvješće pokazuje i problem sa obrazovanjem koji je možda i najbitnije kad govorimo o integraciji Roma u društvu. Naime, samo 29 pripadnika romske nacionalne manjine studira na hrvatskim sveučilištima. Takav podatak bez obzira na ogromne pomake koje smo napravili u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu vezano za osnivanje romoloških studija pokazuje da Romski narod na ovim područjima još neko vrijeme neće moći uzeti vlastitu sudbinu u svoje ruke te da imamo još puno posla dok ne promijenimo situaciju na bolje. Rješavanje problema obrazovanja romske nacionalne manjine imalo bi direktne pozitivne posljedice za državu s obzirom da je ulaganje u obrazovanje sigurno isplativija investicija nego u socijalna davanja. Imajući u vidu da obrazovanje olakšava pristup tržištu rada, ovisnost o socijalnim davanjima se pokazala posebno problematično sa posljednjim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi koje je smanjilo dostupnost socijalnih usluga za sve građane. Umjesto da se prvo stvore uvjeti da se ti ljudi zaposle s obzirom da je velika većina radno sposobna njima se smanjuje i postojeća prava što ih svakako dodatno obeshrabljuju u pokušaju da vode normalan život. Jedan bitan primjer je posjedovanje osobnog automobila, odnosno činjenica da korisnik socijalne skrbi ne smije bit vlasnik osobnog automobila što je sasvim logično. No, kad pogledate situaciju na terenu, odnosno činjenicu da Romi žive u posebnim naseljima koja su udaljena od svih bitnih institucija, pa tako i škola, a primjerice voze automobil koji vrijednost nije veća od par tisuću kuna. Postavlja se pitanje je li opravdano rigorozno primjenjivati takav zakon nad njima. Prodaja takvog automobila neće značajno utjecati na njihov socijalni status, ali hoće ugroziti i njihovu mogućnost da normalno funkcioniraju, imaju pristup institucijama, da voze djecu u školu i Na kraju ipak želim zaključiti kako je suradnja sa Uredom pučke pravobraniteljice bila dobra i kako sam u tom smislu zadovoljan. Nadam se da ćemo do sledećeg izvještaja imati još par područnih ureda i da ćemo uspostaviti bolji mehanizam, nadzor nad efikasnom preporuku koju ured daje kako bi građani vratili povjerenje, nadu i vjeru da se i njihova ustavna prava u ovoj državi u potpunosti zaštićena. Vjerujem da postoji i mogućnost zapošljavanja i pripadnika nacionalnih manjina u te urede, a isto tako se nadam da će preporuke koje vaš ured daje imati veću težinu i uspješniji mehanizam provedbe kad budemo raspravljali o izvješću za tekuću godinu. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sad ćemo oglasit stanku. Nastavit ćemo u 15,00 sati. Hvala.